Hvala

P.Z. broj 7. Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista na temelju članka 2. Ustava RH i članka 172. i 190. Poslovnika. Materijal vam je dostavljen u pretince. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Vlada je dostavila mišljenje i podnijela amandmane. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi zastupnik Robert POdolnjak. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika. Dozvolite mi da ukratko obrazložim najvažnije odredbe ovog zakona koji je sada pred nama u drugom čitanju. Člankom 1. ovoga konačnog prijedloga uređuje se pravo zastupnika na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupniče dužnosti, a do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili ispunjenja uvjeta za mirovinu u odnosu na zastupnike koji su svoju dužnost obnašali najmanje jednu godinu ili manje od godine dana. Odredba je preuzeta iz posljednje izmjene od prošle godine Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnica. Da ponovimo, predloženom zakonskom izmjenom zastupnici koji su dužnost obnašali do tri mjeseca neće imati pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupniče dužnosti. Oni zastupnici koji su bili na toj dužnosti više od tri mjeseca, ali manje od godine dana imat će pravo na tri mjeseca pune plaće i tri mjeseca polovice a samo oni zastupnici koji će biti na toj dužnosti najmanje godinu dana, imat će kao i do sada pravo na naknadu plaće šest plus Člankom 2. dopunjujemo zakon i propisujemo kada zastupnik nema pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti. Pravo ne bi imao zastupnik koji je podnio ostavku na zastupničku dužnost, zastupnik kojem je prestao mandat jer je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora u skladu s odredbama posebnoga zakona, zastupnik koji obnaša dužnost gradonačelnika ili općinskog načelnika odnosno njegovog zamjenika bez obzira obnaša li tu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave. Zastupnik koji na temelju sporazuma i članka 8.a ovoga zakona ima pravo rasporeda odnosno povrataka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove bez provedbe javnog natječaja, te zastupnik koji na temelju ugovora iz članka 8.b ovog zakona sklopi ugovor s bivšim poslodavcem o povratku na poslove na kojima je radio prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove. Člankom 3. dopunjujemo zakon i predlažemo propisivanje prava i dužnosti zastupnika da sudjeluje u radu na sjednicama sabora i njegovih radnih tijela. Na temelju rasprave i uvažavajući primjedbe i sugestije zastupnika, predlagatelj je smatramo bolje definirao što se smatra opravdanim izostankom zastupnika iz Hrvatskog sabora, nastojeći objektivizirati razloge izostanka pravo diskrecijsko pravo predsjednika Sabora da ocijeni jeli nedolazak zastupnika u Sabor opravdan ili ne. Tako je u konačnom prijedlogu zakona izostavljena formulacija razloga koji su unaprijed ili naknadno odobreni od strane predsjednika Hrvatskoga sabora na koji su upućeni prigovori u raspravi. Prema konačnom prijedlogu opravdanim izostankom zastupnika iz Hrvatskog sabora smatrat će se bolest što je zastupnik dužan opravdati liječničkom potvrdom, smrtnim slučaj u obitelji, sudski poziv, te prisustvovanje društveno-političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima, konferencijama, manifestacijama i svečanostima na koje je zastupnik pozvan. Predlagatelj u konačnom prijedlogu zakona predlaže da se zastupniku za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskog sabora na dan kada se u Hrvatskom saboru glasuje iznos zastupničkog paušala umanjuje za iznos tri dnevnice za službena putovanja u RH. Takvom Takvom odredbom propisuje se da zastupnik mora doći u Sabor u dane kada glasuje, kada Sabor glasuje ali nije dužan prisustvovati glasovanju. To u skladu sa brojnim sugestijama zastupnika iz rasprave tijekom prvog čitanja. Odluku o umanjenju na temelju dostavljene dokumentacije o prisutnosti zastupnika u Saboru, donosi radno tijelo Hrvatskog sabora nadležno za upravne poslove. Odredbom članka 4. Konačnog prijedloga zakona dopunjujemo zakon sa dva nova članka kojima se regulira pravo povratka na rad zastupnika nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti na poslove koje su obavljali prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove bez provedbe javnoga natječaja. Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika u člancima 15.d i 15.e regulirana su prava državnih dužnosnika koji nisu ponovno imenovani na dužnost u vidu povratka na rad kod ranijeg poslodavca. to pravo nije posebnim propisom Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru predviđeno i za zastupnike a na što je posebno ukazao Ustavni sud RH u odluci i rješenju od 12. kolovoza 2014. pa to propisujemo ovom dopunom zakona. Namjera je te zakonske dopune da se propisivanjem prava zastupnika na povratak na rad kod ranijeg poslodavca ne koristi ili da se tek minimalno koristi pravo na naknadu nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti a na taj način će se očekujemo smanjiti izdaci za tu namjenu u državnom proračunu. Iz svih zakonskih odredbi u konačnom prijedlogu proizlazi jedna zajednička potka, manji troškovi proračuna iz više razloga, neki zastupnici više neće imati pravo na naknadu ili će je primati tek do 6 mjeseci a dio sredstava za zastupnički paušal neće biti isplaćen ukoliko zastupnici ne budu redoviti u dolasku u Sabor. Konačni prijedlog zakona podneseni su amandmani Vlade RH, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I mi kao predlagatelji smatramo da treba izaći u susret svim dobrim amandmanima, dakle i amandmanima Vlade kojima se želi pojasniti određene zakonske odredbe. Također i Odboru za zakonodavstvo a amandman Odbora za Ustav ćemo djelomično prihvatiti prihvatiti uz djelomičnu dopunu tog amandmana. Smatramo da će se ovim konačnim prijedlogom zakona sa odredbama koje predlažemo u značajnoj mjeri ojačati dignitet Hrvatskog sabora i njegovih zastupnika gdje ćemo zapravo imati kvalitetniji temelj da uz prava zastupnika koji su ovim zakonom definirana, definiramo i jače upravo taj aspekt dužnosti zastupnika da prisustvuju u radu Hrvatskoga sabora na sjednicama i na radnim tijelima Hrvatskoga sabora i da ćemo to na taj način doprinijeti da se rad Hrvatskoga sabora odvija u situaciji koja će biti takva takva da će zastupnici u daleko većoj mjeri nego sada biti prisutni u Hrvatskom saboru, na sjednicama i radnim tijelima i da će to sasvim sigurno imati dobar učinak u javnosti koja pažljivo promatra na koji način zastupnici u Hrvatskom saboru sudjeluju u radu ovog Visokog doma. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine Podolnjak. Iako znači ima u ovom prijedlogu s kojima se mogu složiti u načelu, u načelu nisam siguran da ćete postići krajnji cilj koji ste sami rekli da će zastupnici na taj način imati veći odaziv samoj sjednici jer u biti zastupnike treba, to je bar moje gledanje motivirati na drugi način. A to je da ih birači kazne ukoliko ukoliko ne rade i ukoliko nisu prisutni, ukoliko ih ne vide u svojim izbornim jedinicama, ukoliko ne dijele sa njima svoje probleme, ne zastupaju ih za govornicom, to je pravi put kako kazniti zastupnika kako kazniti zastupnika ili ministra u hrvatskoj Vladi koji primjerice se ponaša na način na koji birači to ne žele. Način na koji ste vi izabrali, nisam siguran da je baš najbolji, ja sa time osobno nemam nikakav problem jer sam tu prisutan gotovo pa uvijek i u sabornici i na terenu. Ali mislim da vam je intencija, je pomalo, ja bih rekao izgubiti će se. Znači sa tim dnevnicama koliko će se kome uskratiti visina, paušal itd.. Dajte vi ljudima punu informaciju, evo šaljite svim biračima punu informaciju, možda to Sabor može organizirati koliko je tko participirao, na koji način, kako, da ljudi znaju tko iz zastupa i na koji način. Mislim da bi to bio pravi i ispravni put, ovako je to po meni još jedan od prijedloga koji će skrenuti sa onih važnih tema. Recimo puno važnija tema je za mene evo vi se očitujte o tome, kao profesor da li je državni tajnika kada dođe u poziciju da uzme kredit od 4%, 2, 3% povoljniji nego što je na tržištu, kao državni tajnik, ispred Vlade, da li je to moralno i da li je to sukob interesa? Znači evo takve stvari vi rješavajte. Nemojte rješavati to da li će netko dobiti pola dnevnice više ili manje ako tu sjedi ili ne. Znači s te strane to neka rješavaju naši Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Robert Podolnjak. **Podolnjak, Robert (MOST)** Poštovani kolega, ovo je Konačni prijedlog zakona o pravima i dužnostima zastupnika i ne govorimo o drugim državnim dužnosnicima o onome što ste malo prije rekli. Nije namjera isključivo sankcioniranje zastupnika i umanjenje zastupničkog paušala u nekom iznosu nekoliko dnevnica, to je samo jedan aspekt ovoga zakona. Namjera jeste da zastupnici budu u Saboru na kraju sjednice Sabora nisu čitavog tjedna, dakle nisu od ponedjeljka do petka, postoji dovoljno dana kada ovaj Sabor ne zasjeda i kada zastupnici mogu biti i u izbornoj jedinici kao što ste i sami rekli što je dio njihovog posla posla i njihovih aktivnosti. Pored toga predvidjeli smo ovdje u konačnom prijedlogu i mogućnost da zastupnici opravdaju svoj izostanak ukoliko su pozvani na različite konferencije, manifestacije, događanja koja se događaju pa možda upravo u njihovoj izbornoj jedinici i to ćete moći opravdati i to će se smatrati opravdanim izostankom zbog kojih se neće umanjiti zastupnički paušal. Dakle i na ovaj način smo htjeli izaći u susret zastupnicima koji će na brojne načine sudjelovati na brojnim aktivnostima u svojoj izbornoj jedinici ili negdje drugdje izvan Hrvatskoga sabora, ali taj aspekt smo uvažili upravo da bismo omogućili svima zastupnicima i na taj način ne budu sankcionirani ukoliko nisu ovdje nazočni u Hrvatskom saboru. Hvala. Hvala. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Podolnjak. U konačnom prijedlogu zakona kojeg ste dostavili kažete da zastupnik nema pravo na plaću nakon prestanka obnašanja dužnosti u slučaju da ima garantiran povrat na radno mjesto. Međutim, povrat na radno mjesto je garantiran u roku 45 dana i sada se postavlja logično pitanje, zašto bi čovjek bio 45 dana bez plaće. Dakle u tih 45 dana saborski zastupnik odnosno bivši saborski zastupnik možda bi trebao imati nekakva primanja ipak, a vi to ovim zakonskim prijedlogom niste riješili. Dakle, postavlja se pitanje, da li će saborski zastupnik biti bez plaće 45 dana ili će ipak tijekom vremena dok čeka na povratak na svoje staro radno mjesto u državnoj službi ipak imati nekakva primanja? Hvala lijepa. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani kolega upravo na ovaj aspekt na koji ste se vi osvrnuli je Vlada RH dala određeni niz amandmana, pa i u tom dijelu praktički prepisujući odredbe iz postojećeg Zakona o obvezama i i pravima državnih dužnosnika. Prema tome, mi smo rekli da ćemo prihvatiti te amandmane koji upravo idu u tom smjeru da zastupnici i u tom kratkom razdoblju do povratka na posao kod ranijeg poslodavca imaju eventualno tu naknadu najviše do dva mjeseca. Dakle to je u amandmanu Vlade koji predlagatelj prihvaća, prema tome to nije razlog za zabrinutost. Nadajmo se samo da će sa amandmanima Vlade koje mi prihvaćamo svejedno biti situacija u kojima zakon nije do kraja dorečen i Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Imate posljednju situaciju gdje je oko primjene tog zakona i upravo ove zakonske odredbe došlo do prijepora između Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i bivše predsjednice Ustavnog suda RH gdje su istu zakonsku odredbu tumačili na različit način. Vidjet ćemo rasplet te situacije kada o tome konačno povjerenstvo odluči. Ali upravo ova zakonska odredba o roku povratka na posao kod ranijeg poslodavca u kojem roku je to bivši dužnosnik dužan učiniti predmet upravo spora koji je sada pred povjerenstvom.

možda sam propustio čuti ili nisam dovoljno razumio kada ste rekli o amandmanima Vlade RH na vaš prijedlog zakona o amandmanu Odbora za Ustav i Odbora za zakonodavstvo. Naime, ako gledamo vaš prijedlog zakona na koji je Vlada konkretno dala amandmane i kada bi to uspjeli na neki način objediniti onda dobivamo nešto sasvim drugo od onoga što je bila intencija i što je osnovni prijedlog vašeg zakona. Pa mene zanima, da li ćete kao predlagatelj prihvatiti sve amandmane Vlade RH ili samo djelomično? Jer kasnije ću u raspravi, neću sada trošiti vrijeme odnosno zamarati sa time, kazati stav. Nadalje, mislim da je bitno svima nama koji želimo raspravljati i dati svoje mišljenje tako da znamo da se možemo ravnati. Nadalje, ima jedna stvar koja svakako nije mi jasna, zbunjuje. Imamo Poslovnik Hrvatskog sabora koji vrlo jasno definira ulogu zastupnika, tko je zastupnik, što i kako tako da je dosta su vaši prijedlozi čak bi rekao u nekom dijelu rigidniji. Kontradiktorni su u dijelu ono što ste i sami rekli zastupnik mora doći u Sabor, a ne mora glasovati, koji je smisao? Naime, iščitavam da je ne samo ja nego i u raspravama u prvom čitanju što je bilo da je intencija ovoga dijela da se želi na neki način disciplinirati saborska većina. Imali smo u 8. sazivu problema sa kvorumom, sa većinom u kojoj ste također bili sa svojim kolegama partnerima HDZ-om, sada ovdje isto smo bili sudionici toga. Mislim da to ovaj zakon ne može riješiti, da je to jedna sasvim druga razina

Ono što ste naveli vezano uz ovu drugu vašu kritičku opasku, dakle da se traži prisutnost zastupnika u Hrvatskom saboru ali ne kod glasovanja. Upravo je to bio, mogu čak reći najveći prigovor koji su dali zastupnici iz redova opozicije na prijedlog Zakona u raspravu o prvom čitanju. Dakle uglavnom su sve primjedbe velikim dijelom usmjerene bile na to da mi zahtijevamo da zastupnici ne samo da budu prisutni u Hrvatskom saboru nego da dođu i obavezno glasuju. I zbog određenih formulacija koje su mogle upućivati na takav zaključak mi smo bili vrlo pažljivi u formuliranju ovog konačnog prijedloga i jasno definirali da se prisustnošću smatra prisutnost u Hrvatskom saboru a ne glasovanje i i u dane kada se glasuje. Dakle apsolutno smo to izostavili upravo na traženje vas zastupnika iz oporbe kako ne biste bili prisiljeni glasovati i onda kada to ne želite i kada ne želite sudjelovati u glasovanju. Dakle to je stav koji ste vi tražili mi smo prihvatili. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja replika uvaženog zastupnika Mire Kovača. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ja sam sa zanimanjem pratio izlaganje gospodina kolege Podolnjaka o izmjenama ovoga zakona. I naravno da mi podržavamo i ja osobno da postoje sankcije kada ljudi ne dolaze na glasovanje, da jačamo dignitet hrvatskih zastupnika. Ali isto tako želim reći da nije dobro da na neki način osnažujemo ideju da treba u Saboru raditi cirkus kako biste završili u medijima, znači da umjesto kvalitete stavimo fokus na kvantitetu. Propisivati nazočnost da, za glasovanje, ali ne govoriti ljudi ne dolaze na sjednice u Sabor, to znači da saborski zastupnici ne rade svoj posao. Mnogi kolege trenutno dok nisu tu, ne samo u HDZ-u nego u drugim strankama su na terenu jer imamo trenutno kampanju za lokalne izbore. Osobno smatram da bismo trebali u bliskoj budućnosti imati hrabrosti, zrelosti u ovome sazivu i propisati za novi saziv, za budući saziv da se saborskim zastupnicima omogući da u onim jedinicama u kojima su bili izabrani izbornima imaju adekvatnu zastupljenost, da dobiju sredstva, da budu bliski građanima da onim građanima zaista odgovaraju koji su iz izabrali. To moramo postići u ovome sazivu Sabora i približiti se na taj način nivou drugih parlamenata u Europi

u ovom Domu složili s time da bi htjeli imati određene uvjete za rad i u izbornoj jedinici iz koje dolaze. I nekada je to bilo propisano Zakonom za zastupnike iz Županijskog doma, takva odredba nažalost ne postoji za zastupnike danas. I slažem se s vama da sama prisutnost zastupnika u Saboru nije krucijalni dokaz njihova rada i aktivnosti. Na simboličkoj razini je važno da zastupnici budu u Saboru i da i građani vide. I vjerojatno ste svjesni kao i ja da građani vrlo često upravo gledajući sada sabornicu na taj način doživljavaju Sabor. Kada nas vide ovdje, za njih je to naše radno mjesto gdje mi zapravo radimo svoj posao, raspravljamo, na kraju odlučujemo o zakonima. I to je ono što je važno i to je ono što oni sada vide kada gledaju televizijski prijenos. I vjerujte mi, vrlo često mi građani govore kako nas ima ili nema u sabornici, za njih je to daleko značajnije nego što mi često i mislimo. Iako u nekom trenutku svako od nas pokušava obrazložiti građanima da možda nismo u sabornici da smo na nekom radnom tijelu, da smo na nekom službenom sastanku, da imamo neko protokolarno primanje, da smo imali neku drugu važnu obavezu ali oni nas prvenstveno vide ovdje, to je činjenica koje smo svi svjesni. I ovim zakonskim prijedlogom mi omogućujemo zastupnicima da uz opravdani izostanak budu i na drugim mjestima, na konferencijama, skupovima, u svojim izbornim jedinicama. I na kraju krajeva sjednica je počela sada u srijedu, u pravilu je to srijeda, dakle postoje dani kada možemo i u svojim izbornim jedinicama primati građane i obavljati aktivnosti tamo gdje smo birani. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Želi li predsjednik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje i podnesene amandmane? Da. Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu uprave gospodin Mihovil Škarica. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici i zastupnice. Samo ću kratko s obzirom da je predstavnik predlagatelja uvaženi zastupnik Podolnjak već izjavio kako prihvaća Vladine amandmane u cijelosti samo ću kratko reći da se Vlada RH ne protivi donošenju predloženog zakona nego samo predlaže odgovarajuće izmjene i dopune predloženog teksta a Vladini amandmani su priloženi u pisanom obliku te se predlagatelj već na njih očitovao. Eto zahvaljujem. **Reiner, Time bih onda otvorio raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika Živog zida govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Danas se pred nama nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i

ograničavanju prevelikih, previsokih beneficija koje imaju saborski zastupnici, a također i recimo to otvoreno nerada određenog broja zastupnika. Ovaj zakon vrlo je bitan jer pokušava uvesti načelo pravednosti, pokušava uvesti načelo transparentnosti, uvesti načelo zakonitosti koje bi trebalo vrijediti za sve zaposlenike u RH jednako, a prije svega za one koji bi trebali biti uzor čitavom društvu, a to su prije svega vladini dužnosnici odnosno saborski zastupnici. I doista rijetko koja situacija građane više iritira osim poluprazne sabornice kakvu imamo i danas priliku gledati, ali još više od poluprazne sabornice, građani ne vole vidjeti neaktivnost zastupnika. postoje zastupnici koji dolaze na svoje radno mjesto i obavljaju neke dužnosti, možda sada trenutno paralelno sa ovom plenarnom sjednicom doista jesu na radnom mjestu, međutim postoje i oni koji niti dolaze na radno mjesto niti ikada sudjeluju u bilo kakvoj raspravi niti bilo kakvoj aktivnosti zakonodavnoj ili nekoj drugoj, čak ni u radu odbora. I to je problem koji svakako treba riješiti i ustvari već ga je odavno trebalo riješiti. Iz toga razloga mi u Živom zidu smo s optimizmom očekivali ovaj prijedlog zakona čiji je podnositelj MOST Nezavisnih lista, ali moramo reći da smo sada na kraju s ovim konačnim prijedlogom poprilično razočarani jer je taj prijedlog zakona vrlo mlak, usudio bih se reći loš i on više rješava pitanje forme nego pitanje sadržaja. Naime, predviđeno je ovim zakonom da će se kažnjavati zastupnici novčano, ali samo za izostanak s glasanja. Znači glasanje je u petak od 12 do 13,00 sati, znači samo za taj jedan ne prisustvovanja plenarnoj sjednici oni će biti kažnjeni i to isključivo od iznosa paušala koji zastupnici dobivaju znači od iznosa koji ukupno iznosi 1.500 kuna. S obzirom na to da kazna za nedolazak na glasanje iznosi 450 kuna, zastupnik koji tri puta izostane potrošio je predviđeni iznos odnosno mogući iznos kazne i on nakon toga više uopće ne mora dolaziti jer nema načina da ga se dalje kažnjava. Dakle, smatramo da ako se išlo na novčane kazne da je onda trebalo skidati od plaća i da ne samo da se tri put može kazniti nego da se može kazniti toliko puta koliko puta je zastupnik izostao. Pa ako je to 10 puta, 10 puta da se uzima 450 kuna ne samo tri puta. Također smatramo da nema smisla da se ne kažnjava dolazak na plenarne sjednice općenito. Znači plenarna sjednica traje od srijede od danas do petka do 14,00 sati, radi se efektivno od 2,5 radna dana, što znači da 4,5 radna dana ili 4,5 dana u tjednu zastupnik je u biti slobodan i da on ne može ta 2,5 dana u tjednu biti ovdje? Evo meni je nevjerojatno da ja u sedam mjeseci nisam stigao upoznati neke zastupnike, evo izvinite ali ja ne znam kako izgledaju. Morao bih na internetu stranici pogledati kako izgledati fotografija tog čovjeka jel bi ga možda mogao sresti na ulici i ne bi ga ni pozdravio ne bi ni znao da je on saborski zastupnik jer ga nikad nisam vidio. Evo pogledajte sami statistike, imate linkove ovdje ima 20 zastupnika koji su govorili nula puta u ustanovi koja se zove Parlament. I to je zaista problematično, a isto tako nisu imali nikakvu aktivnost, isto tako ne dolaze na odbor, odbori ne mogu imati kvorum ako se ne održavaju u isto vrijeme kada i plenarna sjednica. Znači iako je radni dan i ponedjeljak i utorak ako predsjednik odbora sazove sjednicu odbora u ponedjeljak neće imati kvorum jer zastupnici neće doći. Znači jedino sad u ovom trenutku se može sazvati paralelno sjednica odbora i to onda i je problem što jedan dio zastupnika doista nije prisutan zbog toga rada na odborima. Trebalo je ovim zakonom predvidjeti kažnjavanje odnosno ne izostanak rada u odborima. Ako je nekomu težak rad u odborima neka se zahvali na dužnosti jer rad u odborima se isto tako plaća barem za predsjednika i potpredsjednika. U odborima postoji isto tako plaćene nekakve službe i šteta je da ti odbori ne mogu normalno raditi odnosno mogu raditi isključivo na uštrb plenarne sjednice. Zašto zastupnici ne dolaze na svoj posao? Zastupnici ne dolaze na svoj posao, evo ja sam pokušavao sa nekim zastupnicima razgovarati, cijeli niz izgovora koje mi moramo slušati gotovo da se zastupnici natječu što će izmisliti zašto ne moraju doći na plenarnu sjednicu. Evo recimo jedan od izgovora sada smo čuli, zastupnik mora biti na terenu. Evo imate 4,5 dana pa budite na terenu ili nemojte biti saborski zastupnici, budite zaposlenici stranke pa budite na terenu. Ovdje su neki zastupnici govorili ja sam bio na prosvjedu. Na kojem prosvjedu? Ja ne znam jesu li zastupnici u ovih 7 mjeseci bili na dva prosvjeda. Neki kažu ja o tome ne znam ništa i zato neću sudjelovati u raspravi. Pa zašto ne pokušavaju saznati? Zašto se malo ne potrude. Pa nije ovo pravni fakultet ovo je politički forum u kojem se trebaju čuti nekakva mišljenja građana. Pa probajte nešto saznati, slušajte ovdje, slušajmo zajedno neku raspravu, 7, 8 sati pa ćemo možda biti potaknuti da damo bar repliku dvije minute, pa nije to toliko teško da odmah u startu moramo odustati. I naravno da to građanima ide na živce. Kako građani rade? Kakva oni prava imaju? Moraju raditi kada god im kaže njihov poslodavac i vikendom i praznicima i prekovremeno pod stalnim pritiskom otkaza, vraćanja radne knjižice, stalno imaju ugovore na određeno vrijeme. Možda bi trebali to uvesti ovdje u Sabor ugovore na određeno vrijeme pa obnavljati svaka tri mjeseca pa bi možda ova dvorana odjednom bila puna. Ili recimo uvesti opoziv zastupnika. Evo gospodine Podolnjak, možda bi bila ta mjera dobra, opoziv zastupnika. Da birači imaju pravo opozvati zastupnika koji loše radi svoj posao. Šta mislite koliko bi onda bilo saborskih zastupnika ovdje prisutno? Možda bi falilo dvoje ili troje. Kazna paušala. Ponavljam još jednom, kazna je nedovoljna. Evo vidjeli smo nedavno u Europskom parlamentu za loš rad zastupnika 15 dana je zastupnik iz Poljske isključen iz rada parlamentarne sjednice bez plaće. Puno oštrija kazna, daleko neusporedivo nego u odnosu na Hrvatski sabor. Također htio bih se osvrnuti na ovaj članak 3 koji kaže da se zastupnika, o boravku zastupnika u Saboru vodi elektronička evidencija. Znači mi kada uđemo u zgradu Sabora moramo prisloniti onu iskaznicu elektroničku da se evidentiramo, isto tako kada idemo u kuhinju ali zašto ta elektronička evidencija nije javno dostupna? Pa današnja tehnologija moderna omogućuje dakle da se ta evidencija stavi na Internet. Pa stavite na Internet dakle tu evidenciju pa da vidimo tko je sada u zgradi Sabora. Sve se to može lijepo vidjeti, neka građani vide pa onda nećemo biti svi u istom košu. Zašto bi bio ne znam gospodin Boban koji je ovdje gotovo uvijek na lošem glasu kao netko tko se ne pojavljuje. Ajmo razlučiti žito u kukulja. Da vidimo koji su to zastupnici pa će onda kako kaže gospodin Maras brže birači moći odlučiti kome će drugi put dati glasove a kome nećemo a vidimo da će sada imati mogućnost davati tri I ono što me posebno smeta i tu će Živi zid podnijeti amandman a to je ovaj stavak koji kaže da se smije izostati sa plenarne sjednice, dakle samo kod glasanja, a po meni bi trebalo odnosno po nama bilo kakav izostanak i vjerojatno ćemo i tu dati svoj svoj pisani prijedlog. Dakle zastupnik smije izostati ako prisustvuje društveno političkim, gospodarskim, znanstvenim, kulturnim i drugim skupovima, konferencijama, manifestacijama i svečanostima na koje je zastupnik pozvan. To doslovce znači u prijevodu, zastupnik može izostati kada god to želi, kada god to želi. I samim time ako ovaj stavak zakona ostane u konačnom prijedlogu koji ćemo izglasati cijeli ovaj zakon nema nikakvog smisla, on je čista besmislica, gubljenje vremena. Jer svatko od nas dnevno dobije barem 5 pozivnica da negdje ide ili su to udruge, ili su to izložbe, ili su to komemoracije, ili su to konferencije i na koncu konca netko tko je malo ovako umješniji u varanju uvijek može zatražiti da mu se pošalje pozivnica. Kao da je teško poslati pozivnicu, kao da piše na pozivnici ime i prezime. Možete donijeti pozivnicu i reći evo pozvan sam i zato ne moram biti u Saboru. Prema tome ako se već ide na to da zastupnik ima pravo sudjelovati recimo u gospodarskim i drugim skupovima to može biti jedino uz dopuštenje Hrvatskoga sabora odnosno uz dopuštenje predsjednika Hrvatskoga sabora, kao i na svakom radnom mjestu u RH. Da li smije ne znam sada zaposlenik ministarstva ili učitelj u školi, svejedno, sudac, otići na izložbu a da pri tome nije dobio dopuštenje svojeg ravnatelja? Ako ode, a koliko god je morao otići, koliko god je bilo opravdano otići na to budite sigurni da će dobiti u najmanju ruku opomenu pred otkaz a ako ne i otkaz. I zato smatramo da ovaj dio, da dakle zastupnik smije izostati ako ga je netko negdje pozvao, rušiti cijeli ovaj zakon i on se ustvari pokazuje kao još jedno od tzv. MOST-ovih jamstava od kojega u praksi nema ništa, nikakve konkretne promjene. Prema tome, Živi zid ovakav konačni prijedlog zakona neće prihvatiti ukoliko se pojavi neki kvalitetni amandmani, između ostaloga i sami ćemo ih podnijeti i ukoliko ti amandmani budu uvršteni u konačni prijedlog onda ćemo vjerojatno ovaj zakon poduprijeti. Međutim s obzirom na situaciju kakva je bila do sada, sumnjamo da će do toga doći, sumnjamo da u ovom Visokom domu postoji volja da se konačno učini nešto što bi stvarno vratilo povjerenje u institucije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo više replika. Prava je uvaženog zastupnika Roberta Podolnjaka. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Bunjac. Ja ću se javiti i kao u ime predlagatelja jer ste puno toga rekli ne bih vam stigao sve odgovoriti u dvije minute, dosta važnih stvari. Da počnem s time da ćemo mi prihvatiti u nešto izmijenjenom obliku amandman Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav u onom dijelu koje ste vi posebno naznačili, a to je prisustvovanje sjednicama samo u dane kada se glasuje. Dakle, amandman Odbora za Ustav ide u smjeru da se propisuje umanjenje jedne dnevnice zastupničkog paušala za svaki dan kada Hrvatski sabor zasjeda, dakle to znači za sve dane ne samo za jedan dan kada se u tjednu eventualno glasuje. Ono što je važno reći da ćemo mi kao predlagatelj nastojati uvažiti sve sugestije kao što smo uvažili amandmane upravo s namjerom da dođemo do što šireg konsenzusa u prilog ovog zakonskog prijedloga. Imamo određene naznake iz oporbenih klubova zastupnika da su spremni podržati ovaj konačni prijedlog zakona i da bi on mogao biti usvoje u vrlo visokom većinom glasova u ovom Domu, ako taj zakon uvaži sve te sugestije koje su dali. U tom smislu i naš amandman koji ćemo podnijeti na ovaj konačni prijedlog koji će biti sastavni dio će odgovoriti na ove vaše dvojbe, a kao predlagatelj ću se očitovati na ovaj drugi dio koji se odnosi na prisustvovanje pojedinim manifestacijama. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor uvaženog zastupnika Bunjca. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Podoljnjak, ja moram priznati da kada slušam vas zastupnike iz MOST-a, vi tako lijepo obećajete, vi tako lijepo govorite o tim reformama, vi tako uvijek dramatično pozivate na konsenzus i s te strane ja bih vam gotovo odmah pružio ruku. Međutim prihvatio bih vaša nastojanja. Daj Bože da je tako kako ste vi sada rekli. Međutim vi nas jednostavno svaki puta razuvjeravate jer vaša djela ne slijede vaše riječi. Tako je isto ovdje govorio i zastupnik Grmoja i zastupnik Bulj, dajte amandmane, idemo razgovarati i nije bitno tko je iz koje stranke, ali onda kada dođe glasanje uvijek vi lijepo dignete ruku onako kako kaže HDZ, a sve što oporba predloži glasate protiv. Pa da mi sada ne znam kakav najpametniji zakon damo da ga napiše ne znam koji stručnjaci vaša glasačka mašina jednostavno odradit će to onako drastično kao i u svim drugim slučajevima kakve smo imali prilike vidjeti, kada je bilo glasanje o proračunu ili ne znam o minimalnoj plaći i o brojnim drugim korisnim zakonima koji su bili na dobrobit građana, jednostavno niste nas htjeli saslušati, niste htjeli slušati, odustajali ste od toga i ja bih zaista evo volio da ako je moguće bar oko ovog zakona sada kada je predizborno vrijeme da se ostvare te vaše najave

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine Bunjac, vi ste u vašoj raspravi dotakli jednu temu koja je sada još i pojačao sa svojom replikom gospodin Podolnjak. Znači u zakonu je bilo definirano odnosno je definirano da će se kažnjavati samo ne dolazak na dan kada se glasa u Saboru, mada to ne naravno nadam se ne znači da ako oporba želi rušiti kvorum da mora biti u sabornici, ali onda će moći biti registrirani u Saboru, a sada je gospodin Podolnjak rekao da će se to proširiti na sve dane. E pa sada ako je kazna kao što ste rekli u iznosu paušala onda od ovih 12 ili 15 dana radnih u mjesecu koji jesu neko će tri dana ne doći biti kažnjen i nakon toga nikom ništa. Znači to onda adekvatno tome treba pratiti i kazna ili sankcija, ne znam kako to nazvati. Mada iskreno, meni je u interesu biti ovdje ovdje raspravljati u Saboru. ja ne mogu uopće shvatiti da bi neko namjerno ne dolazio i da treba sada nekoga sa 500 kuna motivirati da bude ovdje, to mi je stvarno neshvatljivo. Ta uopće intencija zakona mi je neshvatljiva i nevjerojatna da bi si uopće neki zastupnik dopustio da ne dolazi i sada evo sjetio se MOST da ih kazni pa će sada odjedanput oni ponovno dolaziti. Ali opet je nebitno da li radi ovdje, da li radi u odboru ili sjedi na kavici dole u kafiću. Znači to je samo bitno doći u sabornicu, nije bitno da li radiš odnosno u Sabor, nije bitno da li radiš u sabornici, da li radiš u odboru samo trebaš doći u Sabor i sve o.k. i amenovan si. A sa druge strane, ovo što ste rekli, pa i poziv na rođendan se može po ovom zakonu shvatiti opravdan. Znači netko te pozove na rođendan i imaš opravdanje, to je svečanost. Nečiji rođendan je svečanost. Pa to su stvarno besmislene formulacije. Hvala lijepo.

Pa ovo bi trebao biti u biti najveća čast koju čovjek može imati, predstavljati najviše zakonodavno tijelo u svojoj državi i predstavljati svoj narod. Svaki čovjek bi ovdje trebao dolaziti toliko motiviran, s tolikom voljom da radi da u biti uopće ga ne bi trebalo podsjećati da je njegova dužnost biti na svojemu radnome mjestu. Vi ste u tom dijelu u pravu. Međutim u pravu je i gospodin Podolnjak jer je on shvatio, ustvari potvrdio jednu vrlo bitnu činjenicu a taj da većina zastupnika ovdje nije zbog osjećaja časti niti zbog interesa svoga naroda nego je većina jedan dobar dio zastupnika ovdje zbog novca. I možete vi njih pozivati na moral, čast i dostojanstvo tisuću puta i nećete ih natjerati da oni prisustvuju plenarnim sjednicama. Ali ako mu uzmete novac budite sigurni da hoće. To je jezik koji oni razumiju. Oni razumiju samo ako ih dirate po njihovom džepu, ništa drugo ih neće motivirati i šteta je da je tome tako. E sada, zašto je tome tako, o tome bi se dalo jako puno raspravljati ali u svakom slučaju Izborni zakon je takav kakav je i isto tako stranke u Hrvatskoj su poprilično nedemokratične, gdje se ljude na liste stavljaju samo po principu poslušnosti mnogi i oni vrlo dobro znaju da je njihov zadatak ustvari dizati ruku, ne raditi probleme šefu stranke a ovo sve drugo što misle birači, što misle građani, pravda, čast, moral i sve ostalo to im je sve tako svejedno. Plaća ide i oni su dakle mirni. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Zastupniče Bunjac, vi kao jedinu smislenu kaznu ili sankciju predlažete opoziv zastupnika i time pokazujete da nemate pojma o Ustavu RH. Da ste Da ste pogledali film, prekrasan film Rajka Grlića, Ustav RH onda biste vidjeli da jedan policijski službenik mora polagati ispit da bi dokazao da poznaje Ustav RH. A kao što vidimo ovdje u Hrvatskoj možete biti i zastupnik ako se zovete Bunjac a da nemate pojma o Ustavu RH i da predlažete jedno takvo potpuno protuustavno rješenje. Zastupnik naime ne može biti opozvan zbog toga što tako kaže Ustav. Kada biti bio, kada bi mogao, jer nema imperativni mandat, kada bi mogao biti opozvan ne bi uopće bio zastupnik, bio bi poslanik. To je sustav koji je napušten. Vi o tome ne znate ništa. Vi i dalje ovdje raspravljate i kažete da je potpuno neprihvatljivo što u ovom prijedlogu zakona piše da će se sankcionirati samo nedolazak na dan glasanja a ne i na dane kada plenarna sjednica se održava, dakle kada Sabor radi. I time pokazujete a govorite u ime svoga kluba da niste pročitali ni amandmane na ovaj prijedlog zakona. I da amandman Odbora za Ustav upravo to rješava. Ali vi ovdje dolazite za govornicu, trošite vrijeme nas zastupnika, gledatelja da pokažete da pokažete da ste došli ovdje potpuno nepripremljeni. I ako bi trebalo kažnjavati zastupnike, ja se slažem da bi ih trebalo, možda čak zabranom istupa u Saboru dok ne pokažu da znaju Ustav RH i da se nisu barem osnovno pripremili za raspravu u kojoj misle sudjelovati. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor uvaženog zastupnika Bunjca. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Stazić, prvo kada mislite polemizirati slušajte šta čovjek govori, imate stenogram sjednice i ja ću vam ga osobno dostaviti ako želite da vidite što osam ja rekao. Govorio sam o tome da mnogi zaposlenici u RH moraju raditi moraju raditi pod stalnom prijetnjom otkaza. I da bi to bilo slično kao da zastupnici u Saboru moraju raditi pod prijetnjom opoziva. Znači ja nisam rekao da je to jedino moguće rješenje nego sam rekao da bi bilo slično situaciji u kojoj se nalaze mnogi zaposlenici u RH. A što se tiče kvalitete rada, ja moram reći da je upravo sramotno da vi iz navodne oporbe SDP podnosite zakonski prijedlog o smjeni ministra Barišića i ne dođete na glasanje. Ne sudjelujete u raspravi. Podnesete Zakon o minimalnoj plaći za koji MOST glasa da se usvoji ali vaših zastupnika ovdje nema. Vaših zastupnika nema da glasate o vlastitom Zakonu za minimalnu plaću. Pa dajte molim vas ako već idete pričati o nekakvoj pripremi za sjednice, o onome tko ima pojma i tko nema pojma, dajte prvo počistite pred svojim vlastitim vratima. Ljudi to od vas očekuju kao od oporbe. Pa HDZ-ovi zastupnici su puno prisutniji na sjednicama nego vaši, provjerite si, imate glasanje. Kod vas je uvijek propuh u vašim klupama. To je način na koji vi mislite biti lider oporbe? Na takav način doista HDZ će mirno spavati sljedećih 20 godina, s takvom oporbom. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Hrga. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac, ono s čime se slažem iz vašeg izlaganja da ove izmjene zakona neće ništa riješiti i da se ništa neće dogoditi. I da ćemo i dalje kao zastupnici biti kritizirani od javnosti, da će se smatrati da se u Saboru ništa ne radi jer nema ljudi na plenarnim sjednicama. Po meni mislim da bi trebalo malo drugačije zahvatit stvari, pojačati rad odbora, povećati odbore, stručno raspravljati na odborima, a imati manji broj dana plenarne sjednice da se ne bi pojedini zastupnici javljali po ama baš svakoj točci, po svakoj temi i raspravljali o njoj i ubijali sve one koji možda o toj temi nešto i znaju i koji bi trebali govoriti, to je naš problem. Mislio sam da ćete također nešto reći o cirkusiranju u sabornici jer u ovoj sabornici u zadnjih par mjeseci se pojedini zastupnici ponašaju kao cirkusanti i degradiraju rad Parlamenta. I onda se čudimo i vi se čudite da to ljudi zamjeraju. Pa zamjeraju pa meni osobno su mnogi rekli kako možeš uopće to slušati. Ajmo malo i o tome raspravljati. Nažalost, vaš klub prednjači u cirkusiranju, to je činjenica, prednjačite u cirkusiranju. Dajte malo i o tome razmislite i vidite da li možda nisu svi baš zastupnici krivci, a vi niste. Možda ste i vi krivi u jednom dobrom dijelu za tako loš rejting Sabora i saborskih zastupnika.

Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Hrg, zanimljivo je promatrati kako pojedini zastupnici žele zaštiti svoja prava i beneficije osobnim napadima na članove Živoga zida. Umjesto da se služe argumentima, oni se služe metodom ad hominem. Sigurno da su zastupnici Živoga zida doprinijeli gledanosti Sabora pa ako želite i gledanosti i vas osobno, a da jedan dobar dio vaših zastupnika, a to su oni koji su govorili nula puta, sasvim sigurno tome nisu doprinijeli. Ovo je dakle dom koji se zove Parlament i u kojemu treba govoriti. Treba govoriti na način da se glas čuje, da se privuče pažnja javnosti i u tome nema ništa loše. A što se tiče cirkusiranja, ja ne znam jel ima većeg cirkusiranja od zakona koje vaša vladajuća većina podnosi kakav je lex Agrokor, ne znam da li ima većeg cirkusiranja od najave kupnje INA-e, da li ima većeg cirkusiranja od odbijanja zakona o minimalnoj plaći od svega onoga što zanima građane, a uporno se godinama ne izvršava u ovom Saboru, pa jednak tako i ovoga zakona koji sada imamo pred nama koji predstavlja nekakva pužev korak u rješenju problema koje je već trebalo biti riješeno prije 10 ili 15 godina.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bunjac, i sami ste u svojoj raspravi rekli da prihvaćanjem amandmana predlagatelj praktički odustaje od osnovne namjere zakona, da nas bude više ovdje u sabornici, da ukoliko se ne dolazi se s kaznama privoli saborske zastupnike da nazoče raspravama, da daju svoj doprinos demokratskim raspravama ovdje i praktički se svodi na to da je predlagatelj klub MOST-a MOST-a usvajajući sve amandmane jer svaki poziv, a svako od nas dobiva desetke poziva dnevno za prisustvovanje različitim manifestacijama u svojoj izbornoj jedinici nećemo postići ono što smo željeli odnosno pokazuje se istina da se predlagatelj se u biti htio dodvoriti biračima, a njegov koalicijski partner im rekao nećete se vi dodvoravati, evo vam amandman i taj zakon gubi smisao, iako je po meni glavni smisao nas koji smo izabrani ovdje u Hrvatski sabor da ovdje govorimo o problemima koji tište RH, naše građane, našu izbornu jedinicu. I najveća kazna je za nas doći pred birače i da nam kažu, a gdje si ti u sabornici ništa nisi rekao o našim problemima i sigurno neće za mene glasati u narednim narednim izborima. I mislim da treba riješiti to i kroz izmjene Izbornog zakona. Mi smo predlagali da nije dovoljan jedan preferencijalni kandidat da se bira na listi nego da svih 14 kandidata u izbornoj jedinici budu ravnopravni u utakmici i da onaj koji dobije više glasova birača dođe u sabornicu. Predlagatelj to nije predložio, nisu prihvatili te amandmane. A isto tako mislim da naši građani dosta im je i ovih jalovih rasprava o nevažnim, sve su teme nekako važne, ali za njih su važnije pogotovo za nas u Slavoniji Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi koji nikako da dođe u Sabor, Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji nikako da dođe u Hrvatski sabor, znači skreće se s ovakvim prijedlozima sa glavnih tema koje tište građane RH.

da je MOST Nezavisnih lita jak samo kada treba nastupati u medijima, kada treba obmanjivati birače uoči izbora, onda oni obećaju da će ukinuti HRT pretplatu ili da će ju smanjiti, da će zaustaviti deložacije, da će reformirati javnu upravu, smanjiti broj županija, općina, da će se boriti protiv tajkuna, evo da će umanjiti prava zastupnika, a onda kada dođe saborska rasprava, e onda se promijeni ploča i od svega toga ostane jedan veliki mjehur od sapunice, od svega toga lijepo nema ništa, niti će se smanjiti HRT pretplate, niti će prestati deložacije, a niti će saborski zastupnici dolaziti na sjednice više nego što su dolazili do sada. I to je veliki problem koje ima navodno reformistička stranka, dokle će građani nasjedati na te te predizborne trikove, obećanja to ide njima na dušu. Ali očito dakle čini se da to i evo je nekoliko puta prošlo pa možda će još koji puta ali mislim da dugoročno takva politika jednostavno nije održiva a to naravno nije toliko naš problem nego problem onih koji takvu politiku dakle deklarativno zastupaju. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja govoriti uvaženi zastupnik Robert Podolnjak. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dosta toga je rečeno u raspravi kolege Bunjca i u kasnijim replikama. Dozvolite mi da kažem po našem mišljenju ovaj konačni prijedlog zakona sa svim amandmanima koje smo prihvatili je korak ne mali, nego značajan korak u jačanju digniteta Hrvatskoga sabora. Nastojali smo uvažiti niz sugestija koje su došle iz oporbe, iz oporbenih klubova, od pojedinih odbora i od Vlade tražeći što je moguće širu podršku za ovaj zakon. I kao što možda niste vidjeli sve ove amandmane koji su podnijeti pa i amandman Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji upravo ide u tom smjeru da svaki dan ne dolaska zastupnika u Hrvatski sabor će biti sankcioniran oduzimanjem jedne dnevnice a ne samo dani kada se glasuju, moram to jasno naznačiti jer se to stalno javlja u novim izlaganjima i replikama. Činjenica je i danas nakon što Sabor nije zasjedao 10-ak dana i da ovdje nema veliki broj zastupnika. I upravo da bismo što je moguće više zapriječili takve situacije i motivirali zastupnike da dođu, ovaj korak koji predviđa po prvi puta određenu novčanu sankciju je po nama prvi iskorak u tom smjeru. Slažem se sa kolegom Bunjcem, da u nekom trenutku kada ćemo razmišljati o nekoj novoj dopuni ovog zakona možda ćemo ići u smjeru i jačih sankcija za nedolazak zastupnika u Hrvatski sabor ali i za to će trebati određena većina zastupnika koja će to podržati. Evidencija zastupnika o njihovom dolasku ili nedolasku u Sabor je i sada dostupna i mislim da je često mediji koriste da bi objavili koji zastupnici dolaze ili ne dolaze na sjednice. Netko je spomenuo opoziv zastupnika, da, to je vrlo rijetka biljka u parlamentarnoj demokraciji, predstavničkom sustavu, teško bi to bilo moguće izvesti u Hrvatskom saboru u kojem se bira 14 zastupnika u izbornoj jedinici. Ali imate jedan primjer, u Ujedinjenom Kraljevstvu, oni su donijeli zakon 2015. godine o opozivu zastupnika ali u vrlo ograničenim situacijama kada je zastupnik osuđen na kaznu zatvora. U takvoj situaciji ili ako je suspendiran odlukom parlamenta za više od 21 dan da može uslijediti peticija birača iz tog izbornog okruga, i ako 10% birača iz tog njegovog okruga tog njegovog okruga potpiše peticiju za opoziv zastupnika smatrati će se da je njegovo mjesto ispražnjeno i biti će raspisani novi izbori. Dakle u vrlo ograničenim situacijama ali to je prvi put da se dogodilo i u britanskom parlamentarnom sustavu koji je izrazito tradicionalan da postoje situacije kada oni dopuštaju mogući opoziv zastupnika ali izuzetno ograničeno kada je osuđen na zatvorsku kaznu, mi imamo jednu drugačiju odredbu u našem zakonu u tom smislu. Hvala. Hvala. Imamo i na ovo izlaganje dvije replike. Prva je ona uvaženog zastupnika Branka Hrga. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa. Kolega Podolnjak, ne dijelim vaš optimizam da će ove izmjene zakona nešto poboljšati rejting Sabora i da će se poboljšati rad u Saboru. I bojim se da se je krivo krenulo, možda u dobroj namjeri, I locirajući problem, to je dobro u ovom cijelom dijelu da se krene u raspravu, da se vidi što napraviti da Sabor vrati nekadašnji svoj dignitet i da bude stvarno mjesto gdje se donose zakoni i gdje je časno sjediti. Ali mi smo sebe ovim isto izmjenama svrstali u ljude koji ovdje dolaze i tu …/Govornik se ne razumije./… dnevnice ili ne dolaze. Znači, prodajemo se za jednu dnevnicu. Meni to stvarno nema smisla. I ponavljam da se mora dublje zarezati i da treba jednostavno krenuti u totalnu reorganizaciju rada Hrvatskoga sabora. Povećati odbore, proširiti odbore, ljude koji su interesno određeni i strukovno prema nekim područjima da mogu tamo stručno raspravljati, da bude tamo više rasprava a da se na plenarnoj sjednici raspravlja manje a ne o svemu i svačemu. Onda će biti i puno više ljudi na odborima, biti će naravno kvoruma, plenarna će sjednica uvijek biti naravno puna i ljudi će slušali suvisle rasprave. Odbori su u krajnjem slučaju isto javni i oni mogu biti prenosivi i prenijeti. To je po meni ono što bi moglo vratiti ugled Sabora. Ovo ga neće vratiti. Ne dijelim vaš optimizam, dao Bog da ste vi u pravu ali vjerujte mi neće se ovo dogoditi. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Podolnjaka. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem na vašoj replici. Ja bih volio ipak reći da ovaj simboličan korak, prvi korak u tome da i na ovaj način definiramo dužnosti zastupnika da budu ovdje u Hrvatskom saboru. Moram reći da da bi to trebala biti obveza koju ne bi trebalo propisivati ovom zakonskom odredbom i sankcionirati umanjenjem zastupničkog prihoda za jednu dnevnicu. Slažem se s vama zato što sam ovdje i zato što ste vi ovdje u Hrvatskom saboru i smatrate ovo svojom obvezom temeljem prisege koju ste dali da budete ovdje i da ovdje raspravljamo i odlučujemo. Ali nažalost, velikog broja zastupnika nema niti danas nakon prekida zasjedanja od desetak dana i namjera je ako se ne može moralno obvezati zastupnika da bude ovdje, ako ga na to ne mogu obvezati birači, ako ne osjeća taj osjećaj dužnosti i poštovanja prema ovom Domu jer je nešto drugo važnije onda ovo ostaje jedna sankcija jedan korak koji je nužan. I podsjetimo se da nije Hrvatski sabor jedini koji to propisuje. Postoje parlamenti koji to propisuju i puno drastičnije od Hrvatskog sabora i zato kažemo da je ovo prvi korak za koji tražimo konsenzus, vidjet ćemo u praksi kako će se primjena ovog zakona odraziti na prisutnost zastupnika u Hrvatskom saboru. Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Josipa Križanića. Izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Podolonjak, u svom uvodnom izlaganju govorili ste o članku 5.a stavku 3. nisam vam stigao replicirati pa ću to učiniti sada. Naime, pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti iz članka 5. ovog zakona nema … pa veli koji obnaša dužnost gradonačelnika, općinskog načelnika odnosno njegovog zamjenika bez obzira obnaša li tu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave. Većina zamjenika načelnika su volonteri, nije mi jasno zašto se izuzimaju od prava na naknadu zastupnici načelnici ili još bolje zamjenici volonteri koji ne rade negdje nego su samo saborski zastupnici i u općinama su volonteri zamjenici koji i onako nemaju sredstva u tim općinama za isplatu plaća načelnicima ili zamjenicima. Naime, oni nakon saborskog mandata baš isto kao i svi mi ostali zastupnici sigurno neće automatizmom, pogotovo zamjenici dobiti plaću u općini nego će morati tražiti posao kao i mi. Mislim da bi načelnici ili njegovi zamjenici pogotovo tzv. stalni volonteri, trebali imati pravo na plaću kao i ostali zastupnici nakon isteka saborskog mandata. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Podolnjaka. određeni broj zastupnika koji su po isteku mandata koristili ovo pravo na naknadu iako su se vratili u svoje općine i gradove kao volonteri i zadržali su plaću i primanje iz Hrvatskog sabora. Nama je bilo u interesu zaštititi državni proračun, dakle smanjiti trošak državnog proračuna, a zastupnik koji se vraća i koji obnaša dužnost kao općinski načelnik ili kao gradonačelnik treba biti profesionalac i tamo gdje doista radi tamo ostvarivati svoja primanja. Bilo je situacija koja su meni osobno rečena da su zastupnici iz nekih bogatijih općina koristili primjerice naknadu nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti kako bi uštedjeli novac svom općinskom proračunu. Sa stajališta njih i općinskog proračuna to mi se čini primjernim logikom, ali mi zakonom štitimo državni proračun i smanjujemo troškove državnog proračuna. U tom smislu je ova odredba ugrađena i ona štiti nastoji smanjiti troškove državnog proračuna. Naravno da će se povećati troškovi općinskog ili gradskog proračuna tamo gdje obnaša dužnost bivši zastupnik kao načelnik ili kao gradonačelnik. Logika je jasna i vaša kao općinskog načelnika i nas koji štitimo u ovom slučaju državni proračun. Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada bismo krenuli dalje sa, molim vas nemojmo dobacivati iz klupa. Sada ćemo nastaviti sa raspravom Sada ćemo nastaviti sa raspravom pa će u ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a govoriti uvaženi zastupnik Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Ovo je jedan prijedlog zakona koji mi u klubu HNS-HSU-a najprije smo misli ne raspravljati, međutim ponukani i amandmanima i mišljenjem Vlade RH, Odbora za Ustav, Odbora za zakonodavstvo, a i na neki način uvodno obraćanje samog predstavnika predlagatelja, kolege Podolnjaka, bojimo se da na neki način da je to tema koja po nama, predlažem ovog puta i predsjedatelju da se ide u treće čitanje jer i sa mišljenjem Vlade odnosno sa amandmanima, sa amandmanima koji su pristigli i iz dijela rasprave i ono što je sam kolega POdolnjak u ime predlagatelja rekao bi reterirao u nekim stvarima, smatram da iziskuje jedno treće čitanje i jednu kvalitetniju pripremu odnosno kvalitetniji prijedlog. No, značajan korak u dignitetu Hrvatskog sabora, počet ću sa tom rečenicom koju je izrekao predlagatelj, a ja ću radi svih nas, kolegice i kolege, ono kako smo počeli obnašati svoju dužnost, prisega, koju definira Poslovnik. „Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se uvijek držati Ustava i zakona i poštovati pravni poreda, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Znači zašto to govorim? Prvenstveno biti saborski zastupnik je časna dužnost i čast da li netko može popraviti našu, moju, vašu čast ukoliko vi sami niste taj koji to želite učiniti i koji to radite. Da li to može zakon? Nisam siguran. Ne bih želio da me se krivo shvati ali upotrijebiti ću jedan izraz koji manje-više svi poznajemo vokabular, veli rebnuti po džepu i udariti po džepu, penalizirati, to ćeš najbolje pamtiti, najbolje ćeš znati. Da li je to način? Po nama ne. Da li treba neke stvari po pitanju obnašanja dužnosti zastupnika regulirati? Prvenstveno mislim na ovaj dio nakon prestanka obnašanja dužnosti. Da li je pravedno za mjesec dana, za 3 mjeseca dobivati određeni benefit, mislim da je to tema o kojoj ćemo se svi složiti da bi trebalo regulirati možda na kvalitetniji način nego što je i ovim prijedlogom zakona. Pogotovo ako iščitavamo prijedlog, inicijalni prijedlog, ako čitamo amandmane koje je dala Vlada, pomalo biti ću možda, neću reći neugodan ali bojim se da unosi konfuziju u kompletan ovaj prijedlog zakona. Te se govori o tome nakon prestanka mandata, 45 dana je rok te da se sklapa ugovor. Sa kime? I to se u konačnici odnosi na 9. saziv odnosno na nas kolegice i kolege. Tako piše ili možda ja krivo iščitavam. Neovisno na koga se odnosi i bolje je da raspravljamo onome što se odnosi na nas konkretno kada nam prestane mandat iz kojeg će razloga to biti. Naime, zašto sam pročitao prisegu? Činjenica je da postoji, evo i sada da se broji koliko nas ima ovdje u sabornici, koji je razlog? Da li je možda tema koja je na dnevnom redu razlog? Da li je kao što je bilo rečeno saborski zastupnici, da li su negdje na terenu, vjerojatno da, međutim s time smo, s ovom temom neminovno je da dotičemo niz tema, od Izbornog zakona, od Ustava koji vrlo jasno definira što je Sabor, što su saborski zastupnici, od Poslovnika. Pa sada smo još posegnuli i za kodeksom saborskih zastupnika. I sada kada bi sve to skupa sveli u jedno onda vidimo da sami radimo, previše nastojimo regulirati nešto što je prisegom, ja osobno tako gledam i mi u klubu HNS-a časna dužnost. Osjećam se pomalo neugodno, osjećam se kao saborski zastupnik posramljeno u doslovnom smislu riječi i sa temeljnom inicijativom ovoga prijedloga zakona jer smatram da određene stvari koje su ovdje, krenuti ću recimo ne znam, tko je podnio ostavku na zastupničku dužnost nema pravo na naknadu. Koji razlog može biti za ostavkom? Da li mogu biti obiteljski razlozi u obitelji, ne znam, u familiji ili ne znam nešto? I tada ćemo ga penalizirati, objektivni, opravdani razlozi. Zatim, dužnost gradonačelnika, načelnika. Pa to je tema o kojoj možemo raspravljati. Dajte prijedlog zakona da je nespojiva funkcija čelnika lokalnih samouprava i saborskog zastupnika, tada to nećete trebati na taj način regulirati. Da li je to nespojivo, u kojoj mjeri. Tu nas ima nekih 40, 30, 40, 45 iz lokalne samouprave, ima čak i više, da li smo vijećnici itd., da da li je broj ljudi u RH koji su kazao bih homopolitikus je dovoljan što se tiče i kvantitete i kvalitete da može adekvatno kvalitetno raspravljati o donesenim zakonima. Niz zakona i u 7. i u 8. i sada u ovom sazivu bilo je koji direktno utječu na život građana. Nitko me ne može uvjeriti ovdje u sabornici da ljudi koji, da li su vijećnici, županijski, općinski, gradski, načelnici, gradonačelnici, da bolje razumiju te probleme, tu tematiku i da bolje znaju te probleme. To me nitko ne može uvjeriti u to. u to. Nadalje, mogu se složiti sa kolegom Bunjcem, članak 6.a, „opravdanim izostankom“. Znači mi ćemo morati kao saborski zastupnici predsjedniku Sabora koji je isto saborski zastupnik, isto izabran kao i svi mi ovdje, znači, rekao bih prvi među jednakima ima časniju funkciju, znači donositi ispričnice od liječnika kao djeca u školi. A mislim da to čak niti u školi više nije obavezno nego roditelj ga može ispričati. Pa e sada sretan je onaj tko ima roditelja da mu može, živućega, da mu možda može napisati ispričnicu, gdje sam imao, šmrcao sam, imao sam visoku temperaturu pa nisam mogao doći na sjednicu Sabora. Prisustvovanje društveno političkim, kako to možemo protumačiti? Konkretno imam sastanak predsjedništva stranke, da li lokalne, regionalne razine, da li nacionalne i ne mogu biti na sjednici Sabora, da li je to opravdano? A podsjećam način kako smo kandidirani, kako smo izabrani i što je Ustavom definirano odnosno određeno što su političke stranke. Da li ćemo morati za sve te, sva ta događanja, konferencije i manifestacije donositi pozivnice sa imenom i prezimenom ili može biti generalno pozivnica koja gdje ne piše da je pozvan taj i taj i da nam to bude ispričnica i onda kao djeca u školi donositi da li da li predsjedniku Sabora na uvid i onda će on raditi ajmo reći jednu procjenu dali sam ja baš morao ili netko od nas morao ići na tu manifestaciju. Mislim da neke stvari iz ovog prijedloga zakona da se mogu riješiti Poslovnikom, da ne treba zakon. To smo bili naglasili i u javnoj raspravi i kroz prvo čitanje. Nadalje, penaliziranje rekao sam o tom nešto, pa mislim da je puno jednostavnije kolega Podolnjak da predložite da se ukine paušal, ne vidim razloga zašto ne. Na plaću se ne može penalizirati. I opet ponavljam, ovo je časna dužnost ja ju makar tako gledam, a vjerujem da i svi ovdje. Što se tiče prijedloga Vlade, mišljenja Vlade naime Vlada je htjela popraviti nešto s čime se načelno niti stranka HDZ ne slaže, to se vidi iz ovih amandmana i ovim amandmanima je praktički promijenjeno sve ono što je bila temeljna intencija. Ja ću vas samo podsjetiti kolegice i kolege, a i uvodno u replici sam rekao 8. saziv Sabora koalicija HDZ-a i MOST-a znamo kako je završilo, sjećamo se koliko je bilo teško imati kvorum. Kvorum nije bio problem radi neodgovornosti zastupnica i zastupnika, pitanje je političkog dogovora i razgovora. I ovdje danas koliko god nas ima nije problem neodgovornost zastupnika nego pitanje tema o kojima raspravljamo, pitanjem tema o kojima se raspravlja u Saboru. Predložili smo bili čekamo izmjene Poslovnika da se o nekim temama, mi raspravljamo o 2015. godini o izvješćima itd. mislim to će pobuditi izuzetnu pozornost građana RH i izuzetnu pozornost zastupnica i zastupnika o nečemu što je prošle, odavno prošlo, niti ima kakve poučke, niti ima kakve reperkusije na današnje vrijeme. Mi smo u travnju mjesecu 2017. godine, predložili smo izmjenama Poslovnika, ne znam gdje je. Da li je odbor sastavio neki konačni prijedlog da se o tome raspravlja na odborima, što je po nama i naravno ukoliko je procjena odbora koji je zaključak odbora da se o tome povede rasprava na plenumu, apsolutno da, ukoliko ne, samo da se glasuje u parlamentu. Što se tiče stava Vlade ona je pokušala rekao sam nešto promijeniti, pa tu propisuje ne znam tehničke stvari umjesto broja 30 zamjenjuje se u roku 15 dana. Recimo jedan primjer, po ovome prijedlogu zakona kada gledamo kad čitamo inicijalni prijedlog od MOST-a i kada gledamo mišljenje i stav Vlade, volio bih da me demantirate ukoliko krivo zaključujem, konkretno ima kolegica i kolega koji su došli na kojima bi se ustvari po ovome zakonu oni bi trebali postati čelnici lokalne samouprave, vjerujem da je to krivo, ali po ovom zakonu ne može se drukčije tehnički rastumačiti, što nema logike. Jer vrlo dobro znamo na koji način su od 2009. godine čelnici lokalne samouprave birani, a isto tako i prije. Prije je biralo gradsko vijeće, od 2009. direktni izbor. I upućujete da se može sada ovim izmjenama što je Vlada dala, da se može naknadno sklopiti ugovor sa nekim da li sa Hrvatskim vodama, da li sa Hrvatskim šumama, javni sektor, pa što ako ljudi predsjednici uprava to ne žele. Desile su se nove promjene u reorganizaciji, nova sistematizacija i za vas više nema mjesta u toj tvrtki. Da li postoje sankcije za toga? Ne postoje, ni ne mogu postojati. Znači zastupnik ostaje na onome šest plus šest, ukoliko se ne snađe negdje drugdje. Isto tako propisuju se neke stvari, a trebalo bi također se zapitati o sukobu interesa. Imamo niz kolega koji su se praktički nesvjesno, ne želeći ne želeći našli u sukobu interesa nakon prestanka obnašanja dal su bili državni tajnici, ministri itd. Mislim da neke teme da smo previše regulirali, previše detaljno. Ja jesam za to da se što preciznije definiraju neke stvari, ali mislim da smo se našli u jednoj mreži zakona kojima nastojimo, ali da se pitam ne znam što, što želimo s tim postići. Ja razumijem predizborna obećanja, ali isto tako ajmo se onda vratiti na sam početak. Što je slijedilo ovom? Plaća zastupnika u Hrvatskom saboru 9.999 kuna, mislim da je to bio slogan odnosno program MOST-a. Pa gdje smo? O tome se šuti, pa ćemo sada idemo na ovaj način ajmo reći srozavanja. Sjetimo se i one Vlade 7. saziva kada su ukinute saborske mirovine. O.k. pa smo onda bili smanjili nema pa prije toga još nema zastupnik pravo na garažu pa dnevno parkiranje 50, 100 kuna pa ajmo ljudi, ajmo ukinut plaće. Ajmo kao što je bilo rečeno jednom na odboru zastupnik prima putne troškove neka radi negdje u nekoj firmi ili neka ne radi pa onda će to biti najjednostavnije, a ne. Mislimo da se bavim sa sobom i ovo nije ništa drugo nego nastojati ostvariti predizborno obećanje. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženog zastupnika Tomislava Klarića. Izvolite. Uvaženi kolega Batinić, slažem se s vama da o ovom zakonu uopće nije trebalo raspravljali niti ga je trebalo predlagati. Isto tako sam bio mišljenja i u onom 7. sazivu kada ste ga vi spominjali o onom dijelu koji se odnosio na promjene, u ono vrijeme 2013. čini mi se da je bilo. Kada ovdje govorimo o pravima saborskih zastupnika i dužnostima. Upravo onako kako ste vi rekli svi smo ih prihvatili i svi smo ovdje izrekli onu riječ „Prisežem“ sa zakletvom koju smo dali. Ali eto populizam je takav i uzeo je podosta maha. Pogotovo u onom dijelu koji smo čuli od gospodina Podolnjaka kada je spomenuo općine i gradove i vođenje brige o državnom proračunu a kao da općina, grad nije jedan dio države u tome dijelu. što bih ja volio osobno da se razgovaralo kada se govorilo o pravima i dužnostima zastupnika nigdje nismo čuli, to su uvjeti rada, velikog broja zastupnika u ovome Hrvatskom saboru. Koliko nas ima ured ovdje u Hrvatskom saboru, osim ove sabornice i ovih silnih hrpa papira ispred nas? Koliko ima tehnički support u pripremama određenih prijedloga ili se moramo sami snalaziti kako se već snalazimo, nalaziti se u nekakvim uredima gdje se nalazimo, o tome se uopće ne govori. Ista takva slična ideja su bili i ovi tableti. Koliko nas ih uopće koristi? O takvim stvarima bi se trebalo govoriti. O tome da li je 6 mjeseci puno, malo, ako netko ima 56, 57, 58 godina, nakon prestanka mandata pitanje je tko će ga i kada zaposliti. Ne žele baš svi tako raširenih ruku primiti odmah na posao nekog saborskog zastupnika. I to je bio smisao od '90.-tih godina upravo tog prava koje su stekli saborski zastupnici. Mi sami po sebi lupamo.

vi razumijete jer ste i na lokalnoj razini dugo godina i razumijete potrebe građana i mislim da si uzimam si to pravo, iako možda mi netko neće dati da daleko bolje razumijem ono što građanima je problem, zakone koje donosi ovaj Sabor ili uredbe ili pravilnike koje donosi Vlada jer ih živimo na terenu. S toga sam si uzeo pravo. Ali što sam htio kazati? Nezgodno, ja se ne osjećam se ugodno, ne osjećam se ugodno kao saborski zastupnik a da moram govoriti pred građanima RH, pred biračima koji su me birali o sebi. A naprosto moram. To je prvo. I ono što bih htio ponoviti, slažem se da treba nastojati podići razinu kvalitete rada u Saboru, digniteta kada već govorimo o tome iako kada pogledamo u nekoliko, u nazad nekoliko mandata prosječne ocjene rada Sabora po nekim ispitivanjima od 2 do neke mršave trojke. Ni jedan saziv Sabora nije imao više, tako neće ni ovaj, vjerujem. Znači pitanje je nekih trendova i pitanje neke percepcije javnosti što je Sabor. Da li ćemo na ovaj način postići veći broj zastupnica i zastupnika u Saboru, nisam uvjeren u to. I ono što smatram prvo i osnovno, znači Izborni zakon, tko nas je birao, kome odgovaramo? Odgovaramo biračima, građanima koji su nam dali povjerenje, koji su nam dali glas a ne bez, uz dužno poštovanje, predsjedniku Sabora da ja nosim ispričnice da gdje sam bio, da li sam bio na placu sa kumicama, kazati ću u srijedu ili utorak ili četvrtak, ovisno kada je sajmeni dan i zašto sam bio tamo. Hvala. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Ivice Mišića. **Mišić, Ivica (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Batiniću, slažem se sa puno vaših stvari i smatram da ovaj zakon ne rješava ništa u biti, da ostaje sve isto, da je to jedan dio populizma. Međutim, u 25 godina je trebalo posložiti malo neke stvari u Saboru. Smatram da svaki saborski zastupnik treba imati jednu grižnju savjesti prema svojim biračima koji su ga birali i stvarno treba biti unutra i raspravljati o svojoj regiji, o ljudima koji su njega izabrali. Kažemo da nema interesantnih tema u Saboru. Da, ja bih mogao reći da stvarno nema interesantnih tema u Saboru, ono što bi narod zanimalo. Zašto to govorim? Mi imamo toliko problema u državi o kojima se ne govori. Pazite, Zakon o porezu kada netko ne plati ide u zastaru, sramota. Netko nije, ja sam privrednik, sramota netko nije platio porez i njemu to ide u zastaru, znači svi koji su plaćali su da budem prost budale. To ne smije nikada ići u zastaru. Druga stvar, imamo HNB …/Govornik se ne razumije./… Agrokorom. O tome se treba gospodo raspravljati. To su milijarde, to nije pitanje 500 kuna kazne jednog saborskog zastupnika, tu su milijarde u pitanju. Nitko to u Saboru, to je tema o kojoj ne trebamo raspravljati. Upravo o tome trebamo raspravljati. Raspravljati o problemima, evo ja ću reći o mojoj Slavoniji, kako je uništena moja Slavonija, zašto je uništena? To su pitanja o čemu, o kojima mi trebamo raspravljati. Ne da li sam ja došao, mene je kao saborskog zastupnika stid da ne dođem u ovaj Sabor i meni je čast da sam tu. Narod me izabrao i ja im zahvaljujem. Međutim, mi moramo raspravljati o temama koje interesiraju ove građane. Znači teme koje podižu i standard i moral građana. E to je pitanje. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Batinić. Hvala predsjedniče. Kolega Mišić, da slažem se a i kazao sam da bi vjerojatno bio veći broj nas ovdje u sabornici da imamo neke daleko aktualnije teme za raspravu nego što je konkretno i ovaj prijedlog zakona. Na ali isto tako, vjerujem da ste čuli a i ponoviti ću, znači da bi se u toj želji a i klub HNS-a i naš klub i HSU-a također bi željeli dati doprinos i biti konstruktivni u ovom dijelu. Znači trebalo bi promijeniti puno više zakona da bi praktički tada ovo sve što se ovdje predlaže moglo ugraditi u Poslovnik Hrvatskog sabora. Znači izborni zakon, Ustav, Ustav kao temeljni akt, izborni zakon i tada vjerujem da bi Poslovnik bio više nego dovoljan da se mogu riješiti ove stvari. E sada, što se tiče o aktualiziranju tema o radu saborskih zastupnika gdje je njihovo radno mjesto. Pitanje percepcije javnosti mislim da se premalo otvaraju neke teme aktualne, tu se slažemo i velim nisam za to da raspravljamo o izvješćima iz 2015. godine ovdje na plenumu nego da se upravo aktualizira da se ne mora samo kroz traženje stanke ukazati na određene probleme u RH neovisno od regije, grada, općine ili bilo koga drugog. Smatram da bi tu trebao i tu bi praktički apelirao i na predsjedništvo Sabora da pokuša na neki način na taj način doprinijeti i dati svoj doprinos da se i dignitet Sabora poveća, a isto tako i interes samih građana za rad Sabora odnosno vjerujem da bi to na neki način i privuklo daleko veći broj i nas saborskih zastupnika i uključivanjem u raspravu ne samo nazočnost na sjednici.

jer je dodatno osnažila manjkavosti predloženog zakona i vi ste dobro poentirali da bi ovaj zakon trebao ići u treće čitanje. Doista, gotovo gotovo da nema članka da nema stavka u ovom konačnom prijedlogu zakona koji ne bi trebalo promijeniti, koji ne bi trebalo doraditi, koji ne bi trebalo dodatno promisliti. Kao što ste rekli sama činjenica da treba ne znam kažnjavati nekoga tko je dao ostavku na mjesto saborskog zastupnika, dal ona ima smisla ili nema smisla, da li je potrebno nositi liječničke potvrde za bolest, a nije potrebno nositi ne znam smrtni list za smrtni slučaj ili takve stvari, ima tu puno detalja o kojima bi se dalo razgovarati. A ono što ste rekli na kraju sasvim je točno, naime radi se o raskoraku između želja i potreba usuglašavanja sa koalicijskim partnerima. Evo sada smo vidjeli ovdje iz izlaganja zastupnika Klarića da se on uopće protivi raspravi o ovom zakonu, a kamoli da bi prihvaćao njegov oblik i amandmane ili neka druga rješenja koja se nude. Mislim da ustvari je ono osnovno čega dolazi do nerazumijevanja oko ovoga zakona je nedostatak hrabrosti. Znači MOST je u biti dao predizborno obećanje, sada ga pokušava nekako pred javnošću opravdati, a s druge strane zadovoljiti koalicijskog partnera koji se ovom zakonu oštro protivi. … /Upadica Petrov: Vrijeme./ … iz toga razloga vjerojatno na koncu od ovoga zakona neće biti ništa. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku zastupnik Batinić. Hvala predsjedniče. Kolega Bunjac, pa mislim da manje-više ne samo vi ali da svi, velika većina ovdje se možemo složiti sa nekim tezama koje sam iznio, a makar je to u nekim replikama i potvrđeno kao takvo. Međutim, gledajte politika je, ja ju makar tako gledam, a vjerujem i svi ovdje u Saboru rad u interesu građana RH. E sada u određenim trenucima kaže se da je u kampanji i u ljubavi sve dozvoljeno, pa tako su vjerojatno i određene poruke i određene poruke u kampanji u predizborno vrijeme lijepo zvuče, plješću vam itd. morate pogledati istini u oči, kada morate se otrijezniti od te euforije i kada pokušate nešto takvo ukalupiti u jedan prijedlog zakona onda vidite da to baš nije tako jednostavno. Naime, prije svega ovaj prijedlog zakona po nama u klubu HNS-a je protuustavan, prvo i osnovno. Drugo, ponovit ću ono što sam rekao, znači sa amandmanima Vlade u potpunosti je promijenjena intencija i smisao i u konačnici promijenjen je sam zakon. I zato sam predložio jedno razumno rješenje u želji da damo svoj doprinos, idemo ljudi krenite u treće čitanje možda ćemo uspjeti doći do nekog kompromisa. Ne kompromisa ajmo trgovat, ne, nego upravo iz razloga da se možda na neki način i prisutnost zastupnika u Saboru poveća, iako sam skeptičan, možda se i kvaliteta rasprave. Ali velim, opet se vraćam na onaj početak što sam rekao na prisegu, ovo smatram časnom

Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Doista je potreba uvodnom izlaganju nisu dovoljno zamijećene. Prvo, kao predlagatelj nećemo prihvatiti treće čitanje ovog zakonskog prijedloga. Zato doista nema nikakvih razloga i to zbog toga što smo prihvatili sve amandmane koji su podnijeti. Amandmane Vlade, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav koji ćemo dopuniti samo jednom rečenicom. Ali intencija amandmana je prihvaćena. Ti amandmani niti nisu bili međusobno kontradiktorni i nisu suštinski izmijenili konačni prijedlog zakona. Ako smo kao predlagatelj prihvatili sve amandmane koji su došli, koji su postali sastavnim dijelom konačnog prijedloga zakona, ne vidimo nikakav razlog da odgodimo donošenje ovog zakona. Kolega Bunjac je najavio određene amandmane ali mi ih u ovom trenutku još nemamo i kada oni eventualno budu došli o njima ćemo se moći očitovati. Prema tome nema potrebe za trećim čitanjem. Nadalje, želim ponovno reći da u ovom konačnom prijedlogu zakona a upravo na temelju rasprave koja je iznijeta u, kod prvog čitanja, u potpunosti smo usklonili bilo kakvu diskrecijsku ulogu predsjednika Hrvatskoga sabora. Bilo je primjedbi na koji način će predsjednik Hrvatskoga sabora odlučivati je li netko opravdano ili neopravdano odsutan iz Hrvatskoga sabora. U konačnom prijedlogu zakona vrlo jasno stoji da predsjednik Hrvatskog sabora se spominje samo u djelu kada on odobrava službena putovanja zastupnika kao i do sada. I to se čak ne smatra izostankom, to je dio rada zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle njegove uloge nema u nikakvom pisanju ispričnica kao što je to bilo navedeno. Dakle, kada zastupnik opravdano izostane sa sjednice Hrvatskoga sabora i ovdje su navedeni razlozi koji se mogu smatrati opravdanim, tada će zastupnik dokumentaciju podnijeti radnom tijelu Hrvatskoga sabora nadležnom za upravne poslove, ne predsjedniku Hrvatskoga sabora. Upravo je to bila intencija iz rasprave da se ukloni diskrecijska ocjena jedne osobe i da se gomilom dokumentacije opterećuje predsjednik Hrvatskoga sabora. I upravo zato smo to prebacili na radno tijelo Hrvatskoga sabora koje će objektivno sagledati da li je zastupnik opravdano izostao. I naravno da će tome priložiti određenu dokumentaciju i to će posebno zaključkom propisati to radno to radno tijelo Hrvatskoga sabora. Dakle ne smatramo nimalo spornim navođenje temelja za opravdani izostanak zastupnika. Spomenuo je primjerice kolega Batinić što to znači prisustvovanje društveno-političkim manifestacijama. Primjerice da ste pozvani na dan županije i da vi prisustvujete danu županije ili bilo koji drugi zastupnik po našem mišljenju smatralo bi se opravdanim izostankom zastupnika sa sjednice, vi biste tome priložili dokumentaciju i to je otprilike jedan razlog koji bi se mogao smatrati opravdanim. Nadalje, bilo je riječi o tome, mislim da ste vi rekli da vam se čini da su amandmani Vlade bitno izmijenili konačni prijedlog zakona. Ne, nisu. Dio amandmana su nomotehničke prirode koje smo prihvatili. Ono gdje se amandmani Vlade razlikuju od našeg konačnog prijedloga zakona je u tome što smo mi predviđali odmah povratak zastupnika na dužnost a amandman Vlade ide u smjeru da to bude nakon 2 mjeseca. …/Upadica predsjednik: Za repliku se javio zastupnik Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala predsjedniče. Kolega Podolnjak, ja sam bio govorio, znači ukoliko imam predsjedništvo stranke to po vama neće biti opravdano nego ukoliko sam pozvan na skupštinu županije, općine, grada itd.. Članak Ustava, ne znam sada evo, ali misli da ga vi najbolje trebate znati, Ustav, da su političke stranke ustavna kategorija. Ne možete zakonom, ili svojom procjenom, ili još manje-više da mi to službe sabora valoriziraju i procjenjuju da li je to ovako ili onako. onako. Vraćam vas na zakletvu koju smo svi položili ako smo časni ljudi, a ja sebe smatram, smatram i vas i sve ovdje, onda ipak mislim da mora postojati neki, ajmo reći kodeks jedne druge razine. Nadalje, ja bih trebao nositi pozivnicu ili bilo tko od nas stručnoj službi sabora. Pa dajte predložite onda da potpišemo i ugovor o radu, predložite ga, ovim prijedlogom zakona da svaki saborski zastupnik, imamo Zakon o radu u RH da potpišemo ugovor o radu kao saborski zastupnik i da imamo sva prava dužnosti i obaveze Zakona o radu. Pa dajte molim vas, dajte molim vas. Na ovaj način sa ovim prijedlogom, još više derogirate i ovaj dom i nas kao saborske zastupnike.

Ovim zakonom štitimo prava zastupnika i možda niste bili sigurni u to ali tek ovim zakonskim prijedlogom ako bude usvojen vi ćete imati pravo i svi saborski zastupnici povratka na radno mjesto kod ranijeg poslodavca na iste ili odgovarajuće poslove koje su ranije radili. Dakle to pravo sada zastupnici nemaju ali imaju drugi državni dužnosnici. Dakle to pravo imaju ministri, državni tajnici, pomoćnici ministra i drugi državni tajnici, saborski zastupnici nemaju i to je konstatirao Ustavni su prije nekoliko godina. Dakle tek ovim zakonskim prijedlogom mi to pravo zastupnika vraćamo kako bi bili sigurni u povratku na radno mjesto kao i ostali državni dužnosnici i kako bi smanjili potrebu za korištenjem ove naknade koju do sada primaju koja je iznosila maksimalno šest plus šest. Dakle upravo želimo smanjiti tu naknadu jamčeći zastupnicima pravo na povrat na radno mjesto kao što imaju i svi drugi državni dužnosnici. I ne smatramo na bilo koji način donošenjem ovog zakonskog prijedloga umanjujemo prava zastupnika ili na bilo koji drugi način utječemo negativno na dostojanstvo zastupnika u obnašanju ove dužnosti.

nešto što je regulirano, a regulirano je već odavno idemo mijenjati i zaista vas ne mogu shvatiti kada ste tu obrazlagali nekakvi pozivi, nekakve ispričnice, nekakva opravdanja za nešto. Svatko i moje radno mjesto i svakog od nas tu iz Sabora je radno mjesto njegova izborna jedinica iz koje je došao, to je jedno. Druga stvar, svaki grad, svaka općina, mnoge i brojne udruge osjećaju se izuzetno poštivano s naše strane kao saborskih zastupnika ukoliko se odazovemo njihovoj manifestaciji, svečanosti, dan općine, danu gradu, vijeću mjesnog odbora ili ne znam kakvom događanju … za što su se ljudi toliko potrudili da nešto organiziraju. Ne vidim razloga zbog čega tu uvoditi nekakvu praksu za nešto što je sasvim normalno. Ako imamo časti, a ja vjerujem da imamo, ako smo položili prisegu kako je rekao kolega Batinić onda je ta prisega koja svakog od nas obvezuje na nešto. I ono što ne razumijem isto tako spominjanje s vaše strane kvoruma, mora biti kvorum u protivnom će se kazniti. Pa kvorum je ili nije oblik političke borbe i ovo je politička arena, tako ja doživljavam ovu sabornicu i ona ne mora uvijek biti puna. Zašto mora biti svaka klupa puna? Koliko sada u ovom trenutku zasjeda odbora? Koliko se saborskih zastupnika negdje u nekakvom kantunu da tako kažem po primorski mora proučavati da bi se pripremao za raspravu jer nema uvjeta za rad? O tome govorimo i svakome od nas vjerujte mi je neugodno i meni je neugodno o ovom govoriti ovdje jer se tiče nekakvih naših prava kao saborski zastupnik i ono što će nam se dogoditi. Ali izmišljamo toplu vodu. Ako moram pravdati da sam sutra navečer na svečanoj sjednici općinskog ili gradskog vijeća ne znam u Sveta Nedelji onda je to smiješno. Odgovor na repliku zastupnik Podolnjak. **Podolnjak, Robert (MOST)** Uvaženi kolega moram vam reći da smo u pripremi ovog konačnog prijedloga zakona razgovarali sa čelnicima i pojedinih klubova i najvećih klubova zastupnika u ovome Domu kako bi osigurali što je moguće veću i konsensualnu potporu i upravo na temelju tih razgovora su ugrađene i ove odredbe primjerice o dostavljanju dokumentacije kojom će zastupnik opravdati opravdati svoj izostanak iz Sabora. Dakle nismo to napisali samo zato što smo mi mislili da bi to bilo dobro nego na temelju konzultacija koje smo proveli sa čelnicima klubova zastupnika u ovome Domu zbog čega vjerujemo da će taj prijedlog u konačnom imati široku potporu. I na kraju, nebrojeno puta smo rekli, ali valja ponoviti nije rad zastupnika samo ovdje na plenarnoj sjednici i kada on evidentira dolazak u Hrvatski sabor smatra se da radi i ovdje i u odboru i da će biti u svom zastupničkom klubu i da će primati stranke i da će to biti evidentirano kao dolazak i rad u Hrvatskom saboru, ne samo ovdje kada ga građani vide na plenarnoj sjednici kao što je sada slučaj. za repliku. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Poštovani kolega, za one koji su naučili raditi u jednoj organizaciji, recimo policija, vojska znaju šta je hijerarhija, šta je centralizirano planirano, decetralizam i izvedba gdje se sve zna i svaki čovjek zna svoj posao, ovo je malo frustrirajuće za neke ljude koji sjede u ovom Saboru. Ali ja se pitam kome su odgovorni zastupnici ovi ovdje koji sjede ovdje i šta se događa? Imam neka loša iskustva iz klubova gdje se dođe i klima se ko da čovjek ima ugrađen konop ovdje u vratu i samo se kao zvono klima, nema rasprava otvorenih. Ako je ovdje politika određivanje prioriteta, ja bih volio vidit gospodine Podolnjak, imate tu dvije velike stranke i druge da se određuju ti prioriteti. Pošto sam ja samostalni zastupnik da se počne raspravljati o problemima Hrvata u BiH dva, tri dana, da se razgovara o hrvatskoj dijaspori koja je totalno isključena iz ovoga procesa, a koja ovdje donosi minimum 16 milijardi kuna godišnje i još plus milijardi što nije uknjiženo itd. također vi svi imate kako se ocjenjuje uspješnost rada zastupnika, to je meni isto misterija. Imate taj virtualni svijet, kada idete van negdje trebali dokaze, videozapise, predavanja, okruglih stolova itd. umrežavanje sa našom dijasporom i drugim faktorima koji su važni za Hrvatsku državu državu itd. Govorimo o kodeksu, od gospodina Batinića sam čuo tu riječ poštenje, kodeks, a kako to imamo ljudi u Ustavnom sudu za koje su glasovali ljudi koji sjede ovdje koji su radili u državnim poduzećima i ta su poduzeća bankrotirali

Ako ćemo birati ovakve ustavne suce./ … Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnik Dražen Bošnjaković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama zakona o pravima i dužnosnika zastupnika u Hrvatskom saboru, dakle drugo je čitanje. Vidimo da ima veliki broj amandmana i predlagatelj je sam zapravo već u svom izlaganju rekao da će većinu tih amandmana i prihvatiti. Bilo je puno do sada riječi zapravo i upućeno uopće i skepse da li nam ovakav zakon treba, da li uopće ići u ovakve nekakve zakonodavne izmjene. I ako bismo gledali zapravo cijelu ovu materiju vidjeli bi da zapravo su odredbe koje reguliraju prava i dužnosti zastupnika da su disperzirane u cijelom nizu zakona. Znači i u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i u Izbornom zakonu i u našem Poslovniku i u Ustavu vidimo. Znači puno je zakonskih tekstova koji reguliraju ovo pitanje. Ovo je jedan pokušaj kao što je predlagatelj rekao da se kroz ove izmjene neke stvari puno jasnije i preciznije reguliraju nego što je to do sada ali zapravo polazi se od jedne činjenica da je rad i dignitet Sabora, njegov ugled na poprilično niskoj razini a rekli bi zapravo i saborskih zastupnika a onda još općenitije pa i sama politika kada je ovako niska razina ugleda je poprilično upitna. Da li ćemo donošenjem ovog zakona mi podići ugled Sabora i dignitet? Ja se slažem sa onima koji smatraju da to neće. Ali da ćemo neke stvari regulirati preciznije to je sigurno. I mislim da ne postoji ni jedan zakon kojim bismo mi samim njegovim donošenjem mogli reći e sada od 1. 1. 2018. godine ugled Sabora će biti veći, mi ćemo biti kvalitetniji, naše rasprave će biti kvalitetnije, takvog zakona zapravo nema. Jedini koji možemo dići ugled Saboru smo mi ovdje koji danas ovdje jesmo, koji sjedimo i onih naravno drugih kojih danas nema. I to možemo na način da imamo kvalitetne rasprave. Pod time ne mislim da one moraju biti nekakvi znanstveni istupi nego mi predstavljamo određene birače koji su nas izabrali u izbornim jedinicama, određene segmente društva i dužni smo zapravo njihov glas ovdje pronositi u ovom Parlamentu. Naravno to trebamo raditi na način da toleriramo i drugačije mišljenje, da budemo u svojim istupima prema kolegama sasvim pristojni, tolerantni i ja mislim da bi to pridonijelo naravno ugledu Sabora a pogotovo ako donosimo kvalitetne zakone koji bi znači imali svoju refleksiju da stanje u društvu bude bolje. Znači da zaustavimo iseljavanje mladih, da donosimo mjere i zakone i druge akte koji bi doprinosili rastu društvenog bruto proizvoda, koji bi doprinosili rastu zapošljavanja, koji bi smanjivali javni dug, koji bi smanjivali deficit državnog proračuna. E tu ako bismo mi u ovom mandatu koji jesmo, ako bi naše društvo imalo snažne iskorake, tu bi sasvim sigurno ugled i Sabora i Vlade i drugih državnih tijela bio bitno veći. Klub HDZ-a podržati će ovaj prijedlog zakona. Mi nemamo problem sa nikakvim ovdje kažnjavanjem jer dosta riječi je potrošeno, dosta rasprave je potrošeno u tome da li će se penalizirati zastupnici koji nisu prisutni u Saboru, da li to treba biti svaki dan kada Sabor zasjeda, da li to treba biti samo na dan glasovanja. Ovdje je predlagatelj vrlo jasno rekao da postoji amandman Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji drugačije definira taj institut tako da bi se

A naša sljedeća je prilika ako to želimo jesu izmjene i Poslovnika, eventualno Izmjene zakona o sprječavanju sukoba interesa i sasvim sigurno da i mi tu možemo još ići sa nekakvim snažnijim i jačim mjerama. Moram reći da je dosta snažno u javnosti odjeknula ona mjera iz Europskog parlamenta koju je predsjednik Europskog parlamenta izrekao zastupniku koji je svojom izjavom uvrijedio, uvrijedio i tu je dosta oštra kazna izrečena i novčana ali i ona u zabrani sudjelovanja u radu odbora i samog parlamenta. pred nama su razno razne mogućnosti ali po meni što god mi u zakone stavili ukoliko sami ne budemo savjesni i odgovorni, ukoliko ne budemo sami radili u interesu društva, u interesu zajednice, pronosili glas birača koji su nas birali za opće dobro ništa od svega toga zapravo ne može pripomoći. Same kazne kao kazne neće pridonijeti po meni ali mislim da je dobro ipak to imati. I na koncu birači će, oni su jedini suci i oni su ti koji će ocijeniti da li mi dobro radimo, ne radimo, da li pojedinačno dobro radimo ili ne radimo i biti će neugodno i neće biti dobro ako se netko nađe na toj listi da je morao zapravo platiti nekakvu dnevnicu ili ne znam šta zato što je bez ikakvog razlog izostao sa svog radnog mjesta. Biti saborski zastupnik to je vrlo specifičan, ja bih rekao jako specifičan radni odnos koji nema mnoge one odrednice i one elemente koje ima klasičan radni odnos. Ali također ne samo u nekakvim pravima nego i u obvezama. Svi znamo da sudjelujemo zapravo na raznim događanjima i subote i nedjelje i blagdane i sve je to na neki način obveza saborskog zastupnika koju on izvršava i teško su neke stvari mjerljive. Prazna sabornica, u svakom slučaju ljepše je vidjeti sabornicu koja je više popunjena a same rasprave, možda broj rasprava ne znači i kvalitetu rasprava, tako da netko tko stalno raspravlja i tko se stalno javlja za riječ i stalno nešto govori, ne znači da je on konstruktivan, ne znači da on pridonosi kvaliteti zakona koje mi donosimo. Ali o svemu tome mi možemo suditi jedni drugima i reći ovaj je dobar ovaj nije dobar, ali to nema puno smisla. Jedini sudac jesu birači, jesu izbori koji će tada procijeniti da li je Sabor dobro obavio svoj posao ili nije. Slažem se i sa onima koji su rekli da treba itekako treba raditi na tome da se uvjeti za rad saborskih zastupnika poboljšaju jer nije uredu da zastupnici nemaju urede, da nemaju nekakvu infrastrukturu koja im pomaže u radu kao što to ima u drugim parlamentima i na tome sasvim sigurno treba u budućnosti poraditi. Mi ćemo kao klub ovaj zakon podržati, nemamo ambicije i ne mislimo da će se sa njim bitno sutra podići razina ugleda Sabora u javnosti, ali ove stvari koje on regulira, koje predlaže da se reguliraju, mislimo da su dobar iskorak jer u svakom slučaju ovu naknadu kada prestane saborski mandat šest plus šest i tri plus tri malo je iritantno bilo da može neko imati tko je bio dva, tri dana u Saboru i onda godinu dana ima tu naknadu. Ovime se to regulira poprilično preciznije nego što je to sada, a jača se s druge strane jača se pravo saborskih zastupnika kada se vraćaju na temelju onih ugovora i onih sporazuma koji reguliraju pravo povratka na poslove koje su oni radili prije toga. Evo, klub HDZ-a podržava, dobro je da se Vlada uključila sa ovolikim brojem amandmana, slažem se sa profesorom Podolonjakom koji je rekao, ti amandmani ne odstupaju od teksta koji su oni predložili, oni ga samo zapravo popravljaju u određenom dijelu i preciziraju onaj trenutak u principu kada više nema naknade, to je onaj trenutak kada ne postoji sporazum, nego kada je zastupnik vraćen na radno mjesto s kojeg je došao. Hvala lijepo.

Uvaženi kolega Bošnjaković. Da, predlagatelj ima intenciju da ovaj zakon na neki način poboljša sliku prema javnosti rada Sabora i u toj mjeri ja pozdravljam intenciju predlagatelja za poboljšanje slike, kakva će ta slika biti i koliko će se poboljšati ovim zakonom, to će vrijeme pokazati i vidjeti. Ja mislim da ne baš jer niz drugih akata treba uistinu mijenjati pa i zakonskih akata treba mijenjati koji nisu vezani samo za ovo. da li gradonačelnici velikih gradova mogu biti saborski zastupnici i kvalitetno obavljati ovaj posao i biti gradonačelnici velikih gradova. Zatim Poslovnik rada Sabora da li je moguće da saborski zastupnici toliko odskaču od tema dnevnog reda tu vrijeđajući sve druge kolege, pa i ne samo kolege u Saboru nego i šire, dakle i Poslovnik Sabora je nužno mijenjati. Taj kodeks i on je nažalost potreban, ali smiješno je da saborskom zastupniku, osobi koja obnaša jednu od najvećih dužnosti osobama u RH treba pisati kodeks, to je zaista smiješno. I naravno uvjeti rada. Znate da dana evo vratit ću se samo na ovo da gotovo 50 osoba iz ovog saziva Sabora će se kandidirati za mjesta u izvršnoj vlasti u RH, što mi imamo sada u sljedećem periodu. A što se tiče uvjeta rada u Saboru, ja mislim da negdje oko 70 do 80 saborskih zastupnika nema ni radnog stola. To je uistinu, koristim priliku gospodine Bošnjakoviću i vama replicirati evo i predsjednik Sabora tu pa i on čuje, zaista to nije dopušteno, o nekim drugim pomagalima koji su potrebni poput volontera, savjetnika, stručnih službi. Znam ima u klubovima, ali to je uistinu nedostatno da bi saborski zastupnik vrlo kvalitetno pripremao rasprave i pripremao se za točke dnevnog reda. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Boban puno ste tema i pitanja otvorili u ovoj replici i sasvim sigurno je da ono što je važno da vrlo često se odstupa od onoga što je tema dnevnog reda. I mnogi zastupnici iskaču iz toga i onda se rasprava vrlo često razvodni i ode na nekakve strane koje nemaju veze s onim što nam je na dnevnom redu. Možda to bude zabavno ponekad, možda tu bude malo svađe, možda bude ovako ili onako, ali to ne doprinosi radu, ne doprinosi tome da donesemo kvalitetniji zakon, kvalitetniji akt. Nego mi se uveseljavamo i vrlo često od od ovoga radimo estradu, a to nije dobrodošlo i mislim da takve tendencije bi trebalo polako spuštati. A ovo je vrlo ozbiljno pitanje što ste otvorili vezano za sudjelovanje gradonačelnika u radu Sabor jel je pitanje da li je moguće obavljati takve dvije vrlo ozbiljne, odgovorne dužnosti u isto vrijeme. Vi ste kao čelnik lokalne samouprave se opredijelili koliko ja znam za zakonodavnu funkciju i to je pitanje koje reguliraju opet neki drugi zakoni o kojima treba u budućnosti povesti računa. Zastupnica Marija Jelkovac javila se za repliku. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani kolega Bošnjaković. Slažem se sa vama da je dobro što smo ovim prijedlogom zakona neke stvari preciznije definirali u odnosu na dosadašnje stanje, a tako i ovu mogućnost povratka temeljem sporazuma odnosno ugovora na poslove poslove koje je zastupnik obnašao prije zastupničke dužnosti jer do sada smo tu odredbu primjenjivali iz Zakona o državnim dužnosnicima. Međutim, mislim da kod te odredbe ostaje jedino problematično tumačenje ako to nisu isti poslovi nego koji su to odgovarajući poslovi tako da tu može biti određenih nedoumica, međutim vjerojatno će to praksa dalje pokazati kao rješenje. Mislim da je danas dosta govoreno o tome da li ćemo ovakvim izmjenama vratiti dignitet dignitet nama kao zastupnicima ili nećemo. Ja osobno smatram da svi mi ovdje, zaista polagajući prisegu smo se obvezali da ćemo časno obnašati ovu dužnost. I da na svakom od nas je da osobno procijeni da li je za njega danas veći benefit prema njegovim građanima da sjedi ovdje kao zastupnik ili možda obavlja neku drugu dužnost u svojoj jedinici izbornoj, da je među svojim sugrađanima, da s njima razgovara, prima ih, itd... Znači hoću reći ono što je ovdje već istaknuto. Svi ćemo mi odgovarati nakon mandata našim biračima, našim sugrađanima koji su nas birali. ovo što smo ovdje u sabornici, na plenarnoj sjednici nije naša jedina obveza i to građani trebaju znati. Međutim, isto tako ne smijemo zanemarivati da i ovdje moramo dati svoj doprinos i da nam je to jedna od većih zadaća. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Kolegice Jelkovac, prvo pitanje koje ste postavili vezano znači za povratak na rad na one odgovarajuće poslove ili iste poslove, saborski mandat je 4 godine, nakon 4 godine znači iz sredine ili radnog mjesta sa kojeg je netko otišao možda se u 4 godine to mjesto ukine pa ga više nema. I točno je da u praksi postoje takve situacije da je dvojbeno koji su to odgovarajući, drugim riječima, slični poslovi koji zahtijevaju otprilike i sličnu stručnost, vještine i znanja. Međutim, postoji dosta sudske prakse na tu temu tako da mislim da to ne bi trebalo biti dvojbeno. Što se tiče ovoga vezano za tu penalizaciju, da li je netko opravdano ili neopravdano zapravo izostao sa same sjednice, slažem se s vama da treba sa biračima zapravo biti u stalnom kontaktu i da sa ljudima treba biti. Čini mi se da ovdje u ovom prijedlogu zakona je to dosta široko i postavljeno, znači da su ti razlozi koji se smatraju opravdanim omogućavaju zapravo saborskim zastupnicima da mogu ispunjavati i izvršavati te svoje obveze prema biračima a da opet ne dođu u nekakav sukob sa ovim da li je to opravdano ili neopravdano. Zastupnik Franjo Lucić, javio se za repliku. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega slušao sam vašu raspravu i u potpunosti bih se i složio. Naravno da nećemo biti protiv ovoga prijedloga zakona ali doista se pitamo a to mene pitaju i moji ljudi, ja dolazim iz Požesko-slavonske županije i postavlja se uvijek pitanje a to sam i sa novinarima ovdje raspravljao nekoliko puta šta je u biti rad saborskog zastupnika. Da li ja kao saborski zastupnik koji je poslan ovdje iz moje Požeško-slavonske županije i koji su me izabrali da budem zastupnik njihov ovdje doista sudjelujem kao što je to ovdje jedan od kolega govorio u cirkusiranju ovdje jer pojedini zastupnici ovdje doista cirkusiraju u ovome ovome Parlamentu ili da se borim doista za projekte moje županije i mojih gradova, mojih općina i to je sigurno da je to tako? I ja kao zastupnik ovdje upravo to i radim, borim se za ostvarenje svih projekata u mojoj županiji, u gradovima i u općinama. I ako nisam ovdje to ne znači da ja ne radim ovdje u ovome Parlamentu. Dapače, možda daleko više radim neko pojedini zastupnici koji ovdje sjede po cijeli dan i repliciraju jedan drugome i na koncu kada saberu taj svoj dan ništa nisu napravili. A ja sam svojim izlaskom iz ovoga Parlamenta obilazeći i lobirajući za svoje projekte u županiji, u gradovima i općinama upravo napravio ono za čega su me moji I ja ću to i dalje raditi. I ne držim da ovdje moram sjediti 15 sati ili ne znam koliko i svakako vjerujem da sam daleko svrsishodniji i vrjedniji zato što ću ostvariti sve one projekte koje sam zajedno zajedno sa svojim načelnicima, gradonačelnicima u svojoj županiji ostvario. I svakako je to prosperitet ne za moju županiju nego i za sve županije i za sve zastupnike koji tako rade. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku zastupnik Bošnjaković. Kolega Lucić, potpuno se slažem sa vama, dosita netko može sjediti ovdje i ne imati nikakav stav a zapravo za to vrijeme da radi nešto u svojoj izbornoj da radi nešto vezano na realizaciji programa to će biti sutra vidljivo u njegovom kraju i kao takav će biti itekako prepoznat. I slažem se s vama da je niska razina ugleda Sabora upravo temelji se na tome da su rasprave vrlo često prazne, da su beskorisne, da su izašle izvan teme koje jesu i da su same sebi svrha. Vjerujem, ali to ne može niti jedan zakon promijeniti, to je stvar zapravo pojedinca, a to je stvar i one prisege koju smo svi dali kada smo ovdje dolazili. Za nadati se jedino da zapravo naši birači, da ljudi koji to gledaju i prate da će to znati dobro procijeniti. **Petrov, Uvaženi kolega Bošnjakoviću, rekli ste dobro je da se Vlada uključila u konačan prijedlog ovog zakona, odnosno amandmane, ja govorim srećom da se Vlada uključila jer su se posljedice ipak malo ublažile. Imam osjećaj da je fokus ove rasprave ponovno na krivom mjestu i mislim da je ovo jedan oblik, 'ajmo to tako nazvati populizma koji se čitavo ovo vrijeme provlači kroz rad Sabora. Suludo je uopće raspravljati o opravdavanju izostanka i penalizaciji. Možemo ovdje sjediti čitavo vrijeme, može biti sabornica puna a doprinositi nula. Mi smo izaslanici, mi smo izabrani na izbornim jedinicama, na osnovu nekakvim izbornih programa i na osnovu nečega što želimo da se odradi i realizira u našem kraju u našem mandatu. I činjenica je da ova naša sabornica nije jedino radno mjesto saborskog zastupnika. I čitava ova priča i fokus koji ide u tom smjeru da se osigura nekakav kvorum, to sam već prije rekao u raspravi kvorum je oblik političke borbe. Pa normalno je ako je neki klub, koalicija na vlasti da će se sve i prije izdogovarati. Da li će biti kvorum na nekom odboru ili neće biti to je opet politički način djelovanja a ovdje penalizirat i nekoga prisiljavat da tu bude mislim da je naprosto smiješno. I čitavo vrijeme se vrtimo oko toga da li mora biti sabornica puna ili ne mora biti sabornica puna. I upravo iz ovakvih rasprava proizlazi to da onaj naš gledatelj koji nas sada trenutno gleda broji koliko je ovdje stolica praznih, što je smiješno. Rad nije samo sabornica, ona je ta koja se vidi i nekakva pozornica . … /Upadica Petrov: Vrijeme./ rad saborskog zastupnika je puno veći i puno širi od ovoga o čemu se ovdje pokušava provući kroz ovaj zakon. Klub zastupnika SDP-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnik Nenad Stazić. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Klub SDP-a razumije intenciju predlagatelja ovoga zakona da se popravi na neki način slika Sabora, da se poveća dignitet dostojanstvo Sabora, mi to razumijemo i mi to podržavamo i mi ćemo zbog toga podržati i ovaj prijedlog zakona uz nekoliko uvjeta. Neke je kolega Podolnjak već najavio, to su prije svega amandmani Vlade za koje smatramo da bitno popravljaju osnovni tekst zakona, ali tu već imamo očitovanje predlagatelj će ih prihvatiti. Tu je i amandman Odbora za Ustav za koji je predlagatelj rekao da će ga djelomično prihvatiti, a da nije rekao u kojem dijelu će ga prihvatiti, a u kojem neće pa ne znamo pa smo u mraku. A naš je uvjet, mi mislimo da je amandman kristalno jasan, da njega ne treba pojašnjavati i da ga treba prihvatiti u cijelosti. I tu će biti još neki amandmani SDP-a za koje mislimo da popravljaju tekst, ja ću ih sada tijekom rasprave nastojati obrazložiti i to će dakle biti ti uvjeti da mi zakon prihvatimo. Mi isto tako ne mislimo da će on bitno popraviti stvar, uistinu nismo takvi optimisti, ali nadamo se da ju bar neće pogoršati u odnosu na ovo stanje, a pitanje da li stanje i može biti gore. Kada idemo kroz sam tekst zakona onda najprije mislim da bi trebalo poći u razmišljanju od razloga zašto je neki institut donesen. Npr. šest plus pa nije taj institut donesen zato da bi se pogodovalo zastupnicima nego da bi se pojačala njihova neovisnost, zato, da imaju osiguranu egzistenciju kad im istekne mandata, to je jedini razlog. Jer ako to nemaju šta će oni raditi? Neće oni biti zastupnici građana, oni će postati zastupnici krupnog kapitala koji će ih onda zaposliti prvi dan nakon što im istekne mandat, to je bio razlog kada je to prvi put to uneseno u zakon. I kada smo ukidali saborske mirovine, a ukidali smo u mandatu moje vlade i moje parlamentarne većine, ne mislim da smo dobro napravili i da smo o tom problemu dovoljno razmislili. Prema tome, jer to je razlog. E sad pitanje šta hoćemo? Ako mi hoćemo da zastupnici postanu zastupnici krupnog kapitala i banaka ukinimo im sva prava. Pa nije bankama problem plaćati desetak, dvadeset zastupnika. Prema tome da kada se i ovo radilo da se nije dovoljno razmislilo o razlozima. I šta je veća šteta? Da li je veća šteta što će u državnom proračunu biti isplaćeno nekoliko stotina ili desetak tisuća kuna ili će veća šteta biti sa upropastimo položaj zastupnika i da od njega napravimo agenta krupnog kapitala? I zato prijedlog kluba HNS-a da se provede treće čitanje, ja sam ga razumio, nije u tom pravcu da se odmakne donošenje ovog zakona nego da o svemu tome još jedanput razmislimo, hladne glave i u dobroj vjeri. Čime vjeri. Čime zastupnik dokazuje po ovome zakonu članak 3. prisutnost? Onom svojom elektronskom karticom i tu piše sudjelovanjem u radu radnih tijela, rad u klubu zastupnika, te putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Sabora, ali recimo ne navodi se uopće sudjelovanje na plenarnom zasjedanju. Ja nisam još od kada smo dobili ove kartice nijedanput štancao, nisam nijedanput namjerno jer ja ne mislim da će mene ni moji birači ni ukupna javnost ocjenjivati o tome kada na kraju mog mandata izađe podatak koliko puta sam ja štancao tu karticu nego će me valjda ocjenjivati po tome kako radim u ovom Saboru, valjda po tome. Može se dogoditi, zamislite zastupnika četiri godine će doći ujutro, štancati se da je došao okrenuti se na peti i izaći van, četiri godine. Neće nijedanput prozboriti ni jednu riječ u ovom Saboru, neće ga nitko moći ni zapamtiti jer ga nitko nikada nije ni vidio, a na kraju on će imati po ovom prijedlogu zakona izvanrednu statistiku, najbolju, puno bolju od vas koji predlažete ovaj zakon. I novine će napisati to je najaktivniji zastupnik do sada, on nikada nije izostao ni sa jedne sjednice, a da ga uopće nije ni bilo. I to je jedna zamka ovog prijedloga zakona o kojoj ja mislim nije dovoljno razmišljeno. Ja shvaćam intenciju, pa intencija je dobra, pa intenciju mi podržavamo. Najgori dio mi se čini ovi opravdani izostanci zastupnika i razlozi. Bolest, što je zastupnik dužan opravdati liječničkom potvrdom. Ajde recite sad jel bilo zastupnika koji nikad nije imao virozu, ja mislim da ga nije bilo. Dobio si virozu, imaše temperaturu 38, znaš da je viroza, moraš biti tri dana kod kuće da ideš nema smisla s temperaturom 38 ili 39 da izlaziš van, kućnih posjeta nema za takve stvari. I tko će tebi sada izdati tu potrebu? Jer se ne vjeruje zastupniku kada kaže imao sam virozu ljudi. Mora donijeti nekakvu potvrdu. Onda, smrtni slučaj u obitelji. A šta ako meni umre prijatelj u Metkoviću, dobar prijatelj i ja bih htio otići na njegovu sahranu? Ali ne mogu, po ovom zakonu ne mogu jer mi nije u obitelji nego mi je samo prijatelj, a do Metkovića ne mogu otići za 2 sata i vratiti se nazad na sjednicu. I ja ću dakle izostati sa te sjednice taj dan i biti ću kažnjen jer sam otišao na pogreb prijatelju. Kada bismo mi sada išli taksativno navoditi ove sve razloge mogli bismo ih navesti 200 i opet ne bismo ispunili, ne bismo opisali život u cijelosti, kako život se zapravo odvija. A sve proizlazi iz potpunog nepovjerenja u zastupnika, potpunog nepovjerenja što mislim da nije dobro, kao polazište nije dobro. Od svih ovih, tu fali još jedna odredba i tu će klub SDP-a ići amandmanom da bar malo popravi stvar, barem malo. Što su zastupnici? Oni su političke osobe, političke osobe koje rade unutar nekih političkih stranaka. Zar vama opravdani izostanak nije rad za stranku? Jer ja mogu zamisliti da meni moja stranka kaže ostani kod kuće 3 dana i napiši prijedlog zakona, to je puno korisnije nego da sjediš tu. da mi kaže otiđi u Karlovac, obavi tamo razgovore sa našim stranačkim ljudima. Dakle rad za stranku, mi smo svi stranački ljudi i to je rad, to nije izbjegavanje rada, to je rad koji po ovom prijedlogu ovako kako sada piše i bez tog našeg amandmana to ne bi bilo moguće. A to značilo da mi sami sebe ne razumijemo, ne razumijemo prirodu svoga posla. Bio sam na službenom putu u Izraelu i obišli smo Knesset tamo. Imaju displej malo veći od ovoga našeg na ulazu. Tamo su fotografije i imena svih zastupnica i zastupnika. Oni koji su taj čas u zgradi njihove fotografije su prikazane u koloru, oni koji nisu njihove fotografije su u crno bijeloj tehnici, nema štanjcanja. On mora proći preko porte i mora izaći i to radi onaj portir. E sada je li oni vjeruju portiru, ne znam. Ali svatko na svijetu može vidjeti tko je taj trenutak u Knessetu od njihovih zastupnika a tko ne. Ja mislim da je ovo između ostaloga, bi trebalo biti pitanje klubova zastupnika. Klubovi zastupnika bi morali biti odgovorni za ponašanje svojih zastupnika jer mi smo svi kao zastupnici, tu je hiljadu puta rečeno odgovorni onima koji su nas izabrali, ma jesmo, s jedne strane. Ali s druge strane smo odgovorni svome klubu jer to tako u praksi izgleda. I kada se pojedini zastupnik sukobi sa svojim klubom, njega ili klub izbaci ili on sam izađe iz kluba i nastavi djelovati kao nezavisni zastupnik. Znači postoji odgovornost kluba. Ja npr., evo sada tu od zastupnika, predlagatelja je jedino uvaženi Podolnjak. Ja ne smatram da su drugi neopravdano izočni, vjerojatno nešto drugo rade. Dakle ja ne polazim od tog uvjerenja da su to lijenčine koje ne rade i nisu čak ni sada kada raspravljamo o njihovom prijedlogu zakona. Možda ih je predsjednik poslao da nešto, … sami imaju neki posao, možda nekog moraju primiti. Ja bih da pođemo od tog povjerenja. Kako to izgleda u Europskom parlamentu? U Europskom parlamentu nemaju kažnjavanja nego imaju nagrađivanje. I to europske parlamentarce izigravaju i sa ovim štancanjem. Ali on dobiva dnevnicu kada je tamo a ne dobije ju kada nije. Da li se ovaj paušal može na taj način shvatiti pa da taj paušal koji je sada, paušal zastupnici dobivaju da bi njime plaćali troškove putovanja na teren, može se on izokrenuti, da se njime nagrađuje prisustvo na sjednici na primjer. Ali o tome bi znači trebalo još jedanput razmisliti, još jedanput o tome raspraviti u dobroj vjeri. I na koncu, tu je naš Poslovnik koji, ja mislim da on kao da je napisan za egzibicionista među nama. On njih podržava. A mediji dodatno to podržavaju. Pa vi ćete u medije doći jedino ako napravite ozbiljan cirkus u Saboru. Jer novinare kao da ne zanima ozbiljna rasprava, to je njima valjda dosadno, Ali ako se napravi cirkus, onda se to prenosi i onda zastupnici krivo rezonirajući misle da će time steći popularnost. Pa ja ih znam, dugo sam ovdje, ima ih, znaju ih i stariji kolege, javljali su se svaki puta, 100 puta na dan, replicirali, ali svakome tko je govorio. Nisu bili reizabrani, nisu bili reizabrani. Nije to jamstvo ničega. Jamstvo ponovnog odabira je vaša stranka i kvaliteta vašeg zastupničkog rada. Tako je barem u SDP-u, nadam se da je tako i u drugim strankama. I koliko vidim iz iskustva u pravilu i jest, u pravilu i jest. Prema tome, tu bi trebalo pojačati odgovornost klubova zastupnika, promijeniti predsjedniče naš Poslovnik, ali krenuti s time u postupak, to ide preko Odbora za Ustav. Ja ne vidim razloga zašto bi se repliciralo klubovima zastupnika, ja ne vidim na primjer razloga. A onda zadnji klub zastupnika će možda doći iza stanke danas i ljudi koji prate sjednicu Sabora neće moći čuti do stanke što misli jedan klub zastupnika, ali će čuti zato 20 replika potpuno nepotrebnih dotadašnje klubove od jednog zastupnika, potpuno nepotrebnih. Prema tome, idemo u promjene Poslovnika, to mislim da će biti dobro. Hajde za silu donesimo i sada i ovakav zakon, ali nek0 i predlagatelji, svi mi budemo svjesni da ovo neće riješiti osnovni problem i da moramo razmišljati u ovom pravcu u kojem razmišlja a svoje uvjete za podršku ovom zakonu sam rekao na početku, uvjete kluba SDP-a. Zahvaljujem. Zastupnik Pernar javio se za repliku. **Pernar, kaže uvaženi kolega Stazić da ovaj zakon neće riješiti suštinski problem, a suštinski problem nije ovdje evidencija toga da li se netko u petak pojavio u Saboru ili nije zato jer ovaj zakon uopće ne definira da ljudi moraju sjediti u sabornici. Znači, zakon samo de facto kaže da moraju provući karticu. I šta, to vam je kao u Europskom parlamentu. Dođu u 7 ujutro po dnevnicu jer taj dan ako su bili dobiju ne znam koliko 100, 200 eura. I šta naprave? Dođu sa koferima u 7 ujutro, provuku karticu i odu dalje. Eto to se događa u Europskom parlamentu. A ono s čim mi imamo problem u ovom Saboru je to da kad se raspravlja, kad su rasprave o zakonima sabornica je prazna. I najviše me šokira to što ovaj prijedlog zakona dolazi od strane, znači stranke, odnosno koalicijskih partnera kojih na žalost često u sabornici nema pogotovo kad su rasprave i koji se pojavljuju u Saboru samo kada je pitanje samo kada je pitanje dizanja ruku. Eto. A onda kad je dizanje ruku onda se i onako i ovako pojavljuju. Znači koji je smisao ovoga? Smisao je ne znam tjerat članove opozicije da petkom provuku karticu. Nije mi jasno ovo sve i nije mi jasno što će u konkretnom smislu ovo riješiti. Evo kolega Petrov kao predsjedavajući, kolega Podolnjak dvoje vas je ovdje iz MOST-a. Drugih nema, a kao vi dovodite zakon da se poveća prisutnost. Hvala. Odgovor na repliku, zastupnik Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Postoje kolega Pernar zastupnici parlamentarne većine koji ovdje dođu u petak kada je glasanje da bi izglasali zakon, to je njihova zastupnička dužnost, to je njihova obaveza i prema građanima koji su ih izabrali i prema njihovim strankama. Ali postoje kolega Pernar i takvi zastupnici kojih nema u Saboru, dođu, reknu svoju repliku i izađu van. U ime predlagatelja zastupnik Podolnjak se javio za riječ. Gospodine predsjedniče, poštovani kolega Stazić. Rekli ste da će vaša stranka, odnosno klub podnijeti određene amandmane i da niste sigurni jesmo li mi kao predlagatelj prihvatili amandman Odbora za Ustav u onom suštinskom dijelu, a suštinski dio odnosi se na to da se zastupnicima koji neopravdano ne dođu u Sabor svaki dan kada je Sabor u zasjedanju, dakle kada su sjednice Sabora umanjuje njihov zastupnički paušal za jednu dnevnicu. taj amandman predlagatelj prihvaća. Dakle, više ne govorimo o petku kao što kaže kolega Pernar. Dakle, više nije petak dan kada se glasuje nego po konačnom prijedlogu će to biti svaki dan kada Hrvatski sabor ima ima sjednicu. I neće biti, dakle tri dnevnice nego jedna dnevnica kao što je Odbor za Ustav i naveo. Ukoliko imate drugih korisnih sugestija slobodno podnesite amandman. Dozvolite mi da se osvrnem na neke stvari koje ste iznijeli u pomalo šaljivom tonu. Rekli ste da smo neke stvari onako uredili možda i egzibicionistički. Spomenuli ste primjerice zastupnika koji ima virozu, koji je bolestan i koji bi sad trebao dati liječničku potvrdu da je bi bolestan. Ali mi smo to prepisali iz njemačkog zakona. zastupnik, zastupnik u Bundestagu koji je bolestan i koji ne dođe na sjednicu može to opravdati da mu se ne umanji zastupnička naknada liječničkom potvrdom. Dakle, ni oni kada su to propisivali zakonom nisu vjerovali da će zastupnik reći samo da je bio bolestan i da zbog toga nije došao, nego je naprosto tražio liječničku potvrdu. I mi smo tu odredbu prepisali u ovaj naš prijedlog. Dakle, dosta toga što smo ugradili u njega postoji u drugim zakonima. Možda ćemo u sljedećem kada se steknu uvjeti i kada možda vidimo kako se ovaj zakonski tekst provodi možda ćemo ugraditi i one odredbe koje postoje i u drugim parlamentima o tome da se evidentira ulazak zastupnika u sabornicu kao što je to primjerice u drugim parlamentima koje smo imali prilike posjećivati. Bilo je dosta riječi o logici ovog zakona i o svrsi njegova donošenja. Temeljna je funkcija ovog zakona da građani RH vide zastupnici ne samo putem obične evidencije, doista rade svoj posao prvenstveno ovdje u Hrvatskom saboru, ne samo gledajući nas ovdje u sabornici nego i u radnim tijelima i u drugim događanjima u Hrvatskom saboru. Ovaj zakon po nama ide u tom smjeru jedan korak za koji očekujemo da će pospješiti i rad Hrvatskog sabora, ali i tu percepciju građana da doista radimo u Hrvatskom saboru što je naš temeljni posao. Mi smo prije svega ovdje u funkciji donošenja zakona, proračuna, nadzora Vlade, drugih državnih tijela to je temeljna funkcija zastupnika, a pored te funkcije je ono što svi vi naglašavate da postoji izborna baza, postoje građani, postoje brojni subjekti koji očekuju pomoć pomoć zastupnika u rješavanju određenih pitanja ili u utjecanju u pomoći pri različitim državnim tijelima. Da, ta funkcija apsolutno stoji, ali za nas kao predlagatelje prvenstvena je zakonodavna funkcija, proračunska funkcija, nadzorna funkcija ovog Sabora kao državnog tijela i u tom smislu predlažemo ovaj zakonski prijedlog. Zastupnik Nenad Stazić javio se za repliku. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete uvaženi zastupniče Podolnjak da ste neke odredbe prepisali iz drugih zakona drugih država. Sada mi je jasno zašto to tako izgleda jer vi niste analizirali našu situaciju nego ste prepisali ne kritički. Govorite o zastupnicima u Bundestagu, ja ne znam kakav je medicinska skrb u Njemačkoj, da li zastupnik u Bundestagu kada ima virozu može nazvati liječnika koji će mu doći u kućnu posjetu i dati mu potvrdu, ali sumnjam da i vi to znate, a ako znate recite nam jer kod nas to ne može napraviti zastupnik jer neće mu doć niko u kućnu posjetu. Pitat će ga šta ti je, on će reći imam temperaturu, reće pij limun i aspirin i bit će ti bolje, to je viroza to mora tako biti, što je normalno jer je takav naš život. Naš život se ne odvija u Njemačkoj niti po pravilima Bundestaga nego se odvija u Hrvatskoj. I zato sam ja vas pozvao sa govornice kao predlagatelja najdobronamjernije ajmo ovo još jedanput raspraviti ne u cilju da pružimo ne znam dodatnu zaštitu za zastupnike ili da izbjegnemo disciplinu zastupnika, samo da naši propisi, zakoni proizlaze iz našeg života, a ne iz njemačkog. Odgovor na repliku zastupnik Podolnjak. na sličan ili istovjetan način regulirano pitanje koje smo i mi regulirali i da je u njemačkom konkretnom slučaju se ne vjeruje zastupniku na riječ nego je dužan dati potvrdu primjerice da je bolestan. Dakle to je samo ta paralela ništa drugo, vi ste dali primjere nekih drugih uređenja prisutnosti zastupnika, čak u pozitivnom smislu u nekim drugim parlamentima. Naravno da ne možemo uvijek uspoređivati situaciju u drugim parlamentima ali činjenica da nam mogu biti dobar putokaz kako regulirati naš zakon. I donesimo ovaj zakon, vidjet ćemo kako će se on u praksi primjenjivati, hoće li biti nesporazuma u primjeni pojedinih zakonskih odredbi. Ne postoji savršeno napisani zakon. I sada postoji Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika kao što sam rekao ranije koji je izazvao oprečno tumačenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i bivše predsjednice Ustavnog suda u tumačenju jedne odredbe o pravu na naknadu nakon obnašanja dužnosti državnog dužnosnika. Dakle, kako god je riječ o vrsnim pravnicima koji će tumačiti taj zakon, dakle i sada postoji nedvojbeno prijeporito očito vrlo ozbiljan kada Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokreće postupak odgovornosti sukoba interesa za bivšu predsjednicu Ustavnoga suda. Dakle nijedan zakon nije savršen pa nije ni ovaj sada kako piše u zakonu za državne dužnosnike, ali praksa će pokazati možemo li nešto bolje regulirati. Ovo što predlažemo ide u tom smjeru, to duboko vjerujem. Zastupnik Milorad Pupovac javio se za repliku. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Podolnjak, vi nesumnjivo imate dobre namjere, ali vjerujte takvi koji su imali dobre namjere da unaprijede rad Sabora bilo je i prije vas, ali se ništa nije promijenilo s time jel to objektivno gledajući nisu mjere s kojima se to može promijeniti, čak i sa amandmanima koje kažete da ste spremni prihvatiti. Zašto? Ako se mi dogovorimo da klubovi trebaju zasjedati u ponedjeljak popodne, a odbori u utorak, a plenum u srijedu, četvrtak, a glasanje u petak, zašto se toga ne držimo? Zašto ne stvorimo pretpostavke da znamo što ćemo imati na dnevnom redu? Ja sam jutros došao u pola deset, ne znam što će biti na dnevnom redu nakon prve točke. Pod kojim pretpostavkama mislite da se mogu spremiti za raspravu ako ne znam što je na dnevnom redu, a ne gospodarim ja dnevnim redom nego predsjedništvo i predsjednik. A to je elementarna pretpostavka za ispunjavanje uvjeta za moj rad ovdje bude omogućen i da ima smisla i da mogu doprinositi tome. Ako ne bolje da sjedim u kafiću jer ću ovdje doći proći prazne glave i bez svijesti o tome što trebam napraviti. I istovremeno ću imati dva ili tri odbora. Umjesto da ih odradim u utorak kada smo se dogovorili da ćemo imati termin za odbore. Ne, ali to nećemo zbog toga što ljudi ne bi htjeli putovati u utorak u Zagreb. Drugim riječima ovo je mnogo složeniji mehanizam, mnogo kompleksniji od ovoga kako je zamišljeno u ovom prijedlogu zakona. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Podolnjak. Zahvaljujem poštovani kolege. Sasvim sigurno postoji način kako da se poboljša rad Hrvatskog sabora i mislim da će tome sigurno puni doprinos dati i sadašnji predsjednik Hrvatskoga sabora ali kada ste ukazali da ne možete znati o čemu će se raspravljati. Ja znam da smo mi svi dobili pročišćeni dnevni red za nastavak ove sjednice i da se mi i držimo tog pročišćenog dnevnog reda i da idemo upravo ovako kako smo ga dobili elektronskom poštom prije nekoliko dana. Dakle i vi ste mogli znati kao i ja da je sada točka druga ovaj konačni prijedlog zakona. znali smo nije to nikakvo iznenađenje, bilo smo o tome informirani. I upravo u skladu sa time tekstom pročišćenog dnevnog reda se odvija i ovaj nastavak sjednice. Evo, dakle prigovor sasvim sigurno se ne može uputiti predsjedniku Hrvatskoga sabora. Hvala. Zastupnik Ivan Pernar javio se za repliku. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala uvaženi predsjedavajući. Mislim da naše građane više zanima kvaliteta zakona koje mi u Saboru donosimo nego koliko su zastupnici prisutni u Saboru. Naime, što se događa? Treba reći našem narodu koji ovo gleda da se u Saboru ne glasa po svojoj savjesti, da jako malo zastupnika glasa po svojoj savjesti a da golema većina zastupnika pogotovo iz redova dvije velike stranke glasa mehanički. Znači ako je prijedlog iz Vlade glasati će svi iz HDZ-a za čak i kada je to porez za nekretnine, čak i kada je to podizanje PDV-a u ugostiteljstvu itd.. I sada što se događa? Mi se bavimo ovdje formom. Da li će biti ne znam više zastupnika u Saboru ili manje a ne meritumom stvari odnosno suštinom a suština su zakoni koji se donose. I nažalost, što će hrvatski narod gledati? Gledati će nastavak ove agonije samo možda u malo popunjenijem sastavu. I imati će situaciju da će da će možda biti koji zastupnik više a što će se u njihovim životima promijeniti? Ama baš ništa, ama baš ništa. Neće sada neki HDZ-ovac zato jer je čuo u raspravi o proračunu da je proračun neodrživ, da ministar Marić je loš. Ili recimo kada bude rasprava o njegovoj smjeni, neće sad on kada on čuje sve naše argumente reći, pa da, ja ću glasati za Marićevu smjenu, neće. Zašto? Zato što mu je direktiva od Plenkovića, moraš biti za Marića i glasati preko njegove smjene. Znači to je jedan teatar apsurda

Ispričavam se odgovor na repliku, nisam vidio. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dolazak u Sabor je minimalni i početni uvjet za rad zastupnika u Hrvatskom saboru, na plenarnoj sjednici ili u radnim tijelima ili u nekoj drugoj prigodi u Hrvatskom saboru. Dakle to je minimalni početni uvjet. Morate prije svega doći u Hrvatski sabor da biste nakon toga ovdje i radili. Mi ovim zakonom želimo osigurati taj prvi početni temeljni uvjet da zastupnike dovedemo u Hrvatski sabor. A kada su ovdje ne očekujem da će se elektronski evidentirati, okrenuti i izaći. To doista ne očekujemo mi kao predlagatelji ovog zakonskog prijedloga jer bi bilo doista izvrdavanje logike i namjere ovog zakona. I samo da kažem da, govorili ste o neprihvaćanju prijedlog zastupnika, oporbe od strane vladajuće većine. Mi smo kao predlagatelj, kao dio vladajuće većine prihvatili prijedloge koji su došli iz redova SDP-a na odboru za Ustav vezane uz promjenu čak čak ključnog dijela prisustvovanja zastupnika svaki dan kada Hrvatski sabor zasjeda upravo tražeći što širi konsenzus pri donošenju ovoga zakona. Hvala. Zastupnik Milorad Batinić, javio se za repliku. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala predsjedniče. Kolega Podolnjak, rekli ste da je logika, odnosno intencija da se popravi ne samo ugled Sabora nego i da se na neki način popravi povjerenje građana. Međutim, poučeni iskustvom i starom mudrosti, znači nije važno koliko dugo si nešto radio nego što si napravio. I kao što je kolega Pernar rekao znači kvaliteta rada ne može se gledati, valorizirati brojem zastupnika, količinama rasprava nego zakonima koje je donijela saborska većina. E sada, to nažalost ne možete propisati zakonom, to ne možete propisati Poslovnikom. Ali isto tako mogu se složiti i sa kolegama koji su ovdje, ja sam u svojo raspravi u ime kluba govorio znači o kvaliteti rada Sabora. Ja ne znam kako ste vi dobili ovaj prijedlog dnevnog reda nekoliko dana ranije, Da elektronski, ali ja sam ga elektronski dobio jučer navečer. Tako ne znam, možda vi imate neki povlašteni položaj, ja nemam. I svakako ne mogu se složiti s vama da je način rada funkcioniranja Sabora koji bi trebalo riješiti ne zakonom nego Poslovnikom. I upućujem vas ponovo izbrišite članke zakona ili prihvatite amandmane koji će biti upućeni, regulirajte zastupnički mandat tri plus tri, šest plus šest ili ono što već je. Ove stvari riješite Poslovnikom jer tim stvarima je mjesto u Poslovniku, a ne u zakonu. Jer na ovaj način ponovit ću još jedanput derogirate ovaj Dom, zakon, Sabor se bavi sa marginalnim stvarima od interesa za građane Republike Hrvatske. Da li će se zastupnik logirati, koliko će puta raspravljati i takve stvari. Bitan je sadržaj. Odgovor na repliku zastupnik Batinić. javnosti nije marginalno pitanje za javnost. Naime, vrlo često su putem medija građani bili upoznati s time koliko zastupnici zapravo ne dolaze automatski ne rade u Hrvatskom saboru. Dakle, ne dolaze na radno mjesto. Za običnog građanina koji prati Hrvatski sabor to je dolazak na radno mjesto. Jer zastupnika u Hrvatskom saboru prvenstveno identificira sa dolaskom u Sabor kao radno mjesto barem u one dane kada Hrvatski sabor zasjeda. I ako znamo da to nije svaki dan u tjednu i da postoje dani u tjednu kada Hrvatski sabor ne zasjeda to ostavlja dovoljno mogućnosti svakom zastupniku da te dane posveti svoje aktivnosti u svojem gradu, u općini, u svojoj županiji u sklopu drugih aktivnosti koje ima. Svaki zastupnik može neki od tih dana odvojiti za to. Ali one dane kada Hrvatski sabor zasjeda to je tri ili možda četiri dana u tjednu građani to identificiraju sa našim dolaskom na radno mjesto. I ako mi ne dođemo ovdje, oni smatraju da smo mi neopravdano izostali, da se njima to ne tolerira kad ne dođu, da ih poslodavac niti jedan to neće tolerirati. Mi sami sebi to moramo propisati. Mi nemamo nekog poslodavca iznad. Mi kao zakonodavac moramo to sami sebi propisati na ovaj način budući da zastupnici ne dolaze temeljem poslovničkih odredbi. Vrijeme./… … Poslovnik ne može sankcionirati nedolazak određenom financijskom penalizacijom. To može zakon. Hvala. **Petrov, Božo Hvala lijepo. Kolega Podolnjak, ja samo želim da mi objasnite ovaj dio koji se odnosi na članak 3. prijedloga zakona, koji se odnosi na ove neopravdane izostanke vezano uz glasovanje. Što se smatra glasovanjem? Jer mi imamo iskustva svih mandata, pa i ovoga da mi nekad glasovanje imamo izvanredno srijedom, četvrtkom, želimo uvrstiti točku dnevnog reda na plenarnu sjednicu. Tada mi kao većina moramo se u jednom trenutku uključiti i dozvoliti, tj. imati kvorum da bi ta točka mogla biti uvrštena u dnevni Ili se ovo odnosi samo na glasovanje koje je onako službeno petkom, pa da onda govorimo samo o raspravljenim točkama dnevnog reda. Jer ako radimo i ovo prvo i to smatramo pod glasovanjem mi smo recimo oporbi stvorili jedan veliki problem. I mislim da oni imaju neka svoja prava i razmišljanja, pa i o tim zakonima koje Vlada želi gurnuti hitno u proceduru. Da li se znači ovaj članak, znači odnosi na glasovanje, svako glasovanje kada se uključujemo elektronički i stvaramo većinu da bi mogli glasovati i o dnevnom redu i o hitnosti i o uvrštavanju nekih točaka koje treba hitno raspraviti ili je to samo glasovanje petkom ono klasično koje onda moramo odraditi naravno svako sa svoje strane onako kako misli da je najbolje za stranku i za svoj klub. I osobno moje mišljenje je da je dobro, da su primjereni uvjeti rada saborskog zastupnika prava prevencija svemu ovome što piše u ovom zakonu. Jer dok god to ne riješimo mi možemo imati savršene zakone, međutim mnogi zastupnici na žalost danas nemaju ni sobu, nemaju ni uvjete za rad kakve trebaju imati, nemaju mogućnosti da primaju stranke nego to rade u kafiću ili negdje gdje im je to u tom momentu to dostupno. I naravno da on nije uopće motiviran da ovdje dolazi.

o tome da se govori o prisutnosti zastupnika u dane kada se glasuje. Dakle, više nema prisutnosti vezane uz glasovanje. A formulacija je: „Za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskog sabora na dan kada se održava sjednica Hrvatskog sabora zastupniku će se iznos zastupničkog paušala umanjiti za iznos od jedne dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj.“ Dakle, to je formulacija za svaki dan neopravdanog izostanka kada se održava sjednica Hrvatskog sabora. To je sada usuglašeni tekst sa klubovima zastupnika na temelju amandmana Odbora za Ustav koji će biti prihvaćen. Dobit ćete konačni tekst amandmana kojeg mi podnosimo na konačni prijedlog koji će postati sastavni dio konačnog prijedloga zakona.